Доброго ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Шановні колеги, прошу вас підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую вам, що під час початку реєстрації необхідно утримувати сенсорну кнопку, а також натиснути на зелену кнопку "За", і утримувати їх обидві до завершення реєстрації. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Готові реєструватися? Прошу реєструватися. залі зареєстровано 139 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні в нас ціла низка днів народжень у наших колег народних депутатів України. Тому дозвольте насамперед привітати з днем народження заступницю Голови Верховної Ради України Олену Костянтинівну Кондратюк. Також я хочу привітати народних депутатів: Михайла Олеговича Ананченка, "Слуга народу" (Оплески) , Михайла Леонтійовича Бондаря, "Європейська солідарність" а також Еллу Анатоліївну Рєпіну, "Слуга народу" (Оплески) . Шановні колеги, міцного вам здоров'я насамперед, міцного імунітету від всіх хвороб і далі працювати на благо нашої країни. Всього найкращого. Дякую, колеги. Давайте ще раз привітаємо всіх. Крім цього, шановні колеги, сьогодні, 17 листопада, в Україні відзначається, як і в більшості країн світу, День студента. Я переконаний, що всі з нас були або мали справу з українським студентством. Тому, шановні студенти, щиро вітаємо вас зі святом, успіхів вам в навчанні, наснаги, добра, творчих здобутків та здійснення всіх сподівань, ви – майбутнє цієї країни. Давайте привітаємо наших студентів. Шановні народні депутати, відповідно до статті 25 Регламенту в середу ми маємо 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням заяв, повідомлень. Тому прошу народних депутатів записатися на виступи.

Слово надається народному депутату України Каптєлову Роману Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 10:05:25 КАПТЄЛОВ Р.В. Добрий ранок! Прошу передати слово Грищуку.

Доброго ранку, шановні колеги! Сьогодні, 17 листопада, як сказав головуючий, День студента, і я як мажоритарник, який представляє найбільший студентський округ України, хотів від імені парламенту привітати всіх студентів з цим днем. Давайте поаплодуємо. або нещодавно, або давно був студентом, хтось до сих пір здобуває другу або третю вищу освіту. Шановні студенти, ви наше майбутнє, ви наш потенціал, ті люди, які завтра вже будуть змінювати країну, тому навчайтесь добре. Я хотів би сказати, що студенти – це не дітки, як вважають деякі викладачі чи коменданти гуртожитку, це дорослі люди, які змінювали і змінюють країну. Це люди, які голодували під час революції на граніті. Це люди, які були рушійною силою Євромайдану та активними учасниками Революції Гідності. Це люди, які прямо зараз в студентських гуртожитках створюють інноваційні стартапи, які будуть прославляти Україну вже завтра. Ми з вами як народні депутати маємо дослуховуватись до думки студентів. Так само до думки студентів має дослуховуватися адміністрація закладів вищої освіти. На жаль, не всі це роблять. Тому ми разом з колегами сьогодні реєструємо законопроект про розширення прав студентських рад та їх фінансування. Якщо коротко, то жодне рішення в університеті не може бути прийнято без думки студентів, не може бути враховано без думки студентів. Сильні студентські об'єднання, незалежні студентські ради – це запорука успіху університету, якісної освіти та захисту прав студентів. Дійсно, зараз перед студентами стоїть величезна купа викликів. Ми розуміємо, що дистанційне навчання – це вимушена міра, яка надзвичайно необхідна була для зменшення кількості хворих на COVID. Проте дистанційне навчання не може замінити очне навчання. очне навчання. Ми не можемо навчити дистанційно медиків, інженерів та пілотів. Тому я звертаюсь до всіх студентів і викладачів – вакцинуйтесь! Тому я звертаюсь до адміністрацій закладів вищої освіти – як тільки матимете змогу, виходьте на очне навчання. Тому що університет – це не тільки лекції і пари, які можна провести дистанційно, це атмосфера, яка через інтернет не передається. Також хотів би проговорити про майбутнє покоління студентів і вкотре підняти тему забудови земель освіти, так звані інвестиційні договори, за якими відчужуються землі освіти, забирають найважливіше, забирають майбутнє і забирають майбутній розвиток земель освіти. Ми маємо припинити це ганебне явище. На завершення хочу ще раз привітати студентів і побажати їм по максимуму використати ті найкращі найкращі роки вашого життя. Будьте щасливі, будьте здорові і будьте фахові. Слава студентам, слава Україні! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Слово надається народній депутатці України Саладусі Ользі Валеріївні, фракція політичної партії "Слуга народу". Прошу передати слово Дмитру Разумкову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Разумков, будь ласка. Дмитро Олександрович. Добрий день, шановні колеги! Добрий день, пане Голово! Дмитро Разумков, МФО "Розумна політика". Шановні колеги, ми вчора всі в залі проголосували за закон в першому читанні щодо допомоги людям під час COVID, під час тих кризових явищ, які сьогодні є в Але точно тисяча гривень це не на кіно, тисяча гривень сьогодні потрібна людям для того, щоб пройти всі випробування, які сьогодні перед ними стоять. Тому я звертаюся зараз до всіх в цій залі для того, щоб до другого читання доопрацювати цей законопроект і дійсно врахувати те, що турбує людей. Це допомога під час виплат за комуналку, допомога під час купівлі ліків, допомога пенсіонерам, допомога для того, щоб купити дитячі речі і багато інших речей, які сьогодні потребують люди, в тому числі і продукти харчування. Давайте не перетворювати реальну допомогу держави, якої потребують люди, в піар. Це погано не лише для українського парламенту, а вперше для української держави. Прошу всіх дійсно долучитися до цього процесу і зробити так, щоб нам за роботу парламенту не було соромно. Це одна з ключових речей, яка сьогодні стоїть на порядку денному українського парламенту. Ви також знаєте питання, пов'язані з енергетичною кризою, ви також знаєте ці питання, пов'язані із скупченням військ на кордоні, і багато інших речей, які повинні турбувати українське суспільство. Тому я дякую всім і дуже сподіваюся на те, що ми зможемо працювати не на користь піар-складової, а для того, щоб українське суспільство отримало реальну допомогу. Дякую. Слово надається народному депутату України Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 10:11:17 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Прошу передати слово колезі по фракції Сергію Євтушку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Миколайович Євтушок, будь ласка. Добрий ранок президія, добрий ранок, шановні колеги! Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Я також від імені фракції хочу привернути увагу до найгострішої, на мою думку, ситуації, яка складається в системі охорони здоров'я. Шановні колеги, всі країни, які зараз перебувають у боротьбі з COVID, чітко зафіксувало свою позицію у боротьби з цим лихом, з цією пандемією. І очолили в цих країнах процеси президенти країн, лідери країни, прем'єр-міністри країн. Тому ми вважаємо, що у нас також мав би Володимир Олександрович Зеленський очолити кризовий штаб і в засіданнях Ради національної безпеки і оборони негайно приймати дуже швидкі, оперативні рішення, які дали би можливість побороти це лихо. Я нагадаю, шановні колеги, що саме на початку боротьби з пандемією Юлія Тимошенко, маючи колосальний досвід боротьби з цими цими явищами, з інфекційними явищами, зареєструвала проект постанови, яку ми з вами в цій сесійній залі проголосували більш ніж 300 голосами. Там був чіткій дороговказ державній виконавчій гілці влади, тобто Кабінету Міністрів, створити негайно мобільні бригади, аби наші громадяни України, які вже мають перші симптоми, отримували допомогу у вигляді приїзду мобільних бригад додому, здавали б безкоштовні тести та в такий спосіб виявляли, чи є вони інфікованими, чи ні. Також, шановні колеги, там передбачено ряд інших які давали би можливість отримати безкоштовні ліки. На жаль, уряд не дослухався до нашої з вами постанови, яка є діючою. Буквально минулого тижня Юлія Тимошенко разом з командою об'їжджала Україну. Була з візитом у Рівненській області, була з візитом у Львівській області. у лікарнях, в інфекційній лікарні на Львівщині, де чітко зафіксували лікарі, що немає тієї 300-відсоткової надбавки, яку так обіцяли. Також на Рівненщині, коли ми зустрілися з колективом лікарів, вони зафіксували, що 31-й ковідний пакет не надається за якихось там умов незрозумілих, то ліжка стоять не на тій відстані, то якісь інші відмовки. Тому наша фракція вважає, що ці 3 мільярди коштів, які виділяються зараз кожній людині, яка має двічі вакцинацію, по 1 тисячі гривень, повинно було би направитися для…

Дякую, Руслан Олексійович. Шановні народні депутати, сьогодні вже пішов десятий місяць, як Рада національної безпеки і оборони імені Данілова без суду і слідства, порушуючи статті Конституції України 1, 15, 34, 106, 107, закрила три інформаційні всеукраїнських канали: ZIK, NewsOne, "112 Україна". Цим рішення розпочато в Україні наступ на свободу слова та посудові розправи над опозицією. За цей час майже кожний засіб масової інформації України зазнав тиску та переслідування. І лише два телеканали не мали ніяких проблем. Це кишеньковий канал "Дом", який став форпостом пропаганди Офісу Президента України, та один відомий всеукраїнський канал одного українського олігарха, який зробив Зеленського Президентом України і якого Президент Зеленський не вважає олігархом, всіляко оберігаючи його від будь-яких санкцій. Натомість Президент Зеленський вводить санкції проти голови політичної ради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Володимировича Медведчука. Чому? Тому що в січні цього року "Опозиційна платформа - За життя" випереджала "слуг народу" на 9,5 відсотка, тому що "Опозиційна платформа - За життя" має чіткі плани, як припинити збройний конфлікт на Донбасі, як знизити тарифи, як відновити економіку, як підняти добробут громадян України. Ось чому Президент Зеленський робить усе, щоб усунути Віктора Володимировича Медведчука з політичної арени. Народ України переконували, після введення санкцій життя в Україні зміниться на краще. Пройшло дев'ять місяців, сфабриковані Бакановим, Венедіктовою кримінальні справи розвалюються на очах. Але чи стали українці жити краще? Шановні громадяни України, дайте відповідь на декілька запитань. Чи змінилися ціни на газ, бензин, дизпаливо? Чи знизилися тарифи? Чи знизилися ціни на продукти харчування, товари першої необхідності? Чи стали ви жити краще? Я думаю, що кожен дасть відповідь на це питання, відкривши холодильник. Тож виходить, що дешевий газ, електрика, пальне є лише в уяві Президента Зеленського та його "слуг", так само, як гречка по 12 гривень і м'ясо по 50. Нещодавно ми почули ще одну заяву Данілова про жорстку президентську республіку. Я хочу вам пояснити, що це значить. Це значить те, що в Україні після введення такої ідеї не буде поділу на виконавчу і законодавчу владу. Замість судової влади буде РНБО, не буде незалежної четвертої влади – засобів масової інформації. Потрібно визнати, що той, хто голосував за Зеленського, помилився, і сьогодні потрібно не будувати країну мрії, а побудувати Україну для реального життя. Дякую. Ольга Стефанишина, об'єднання "Справедливість". Прошу передати слово моїй колезі зі "Справедливості" Галині Васильченко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Галина Васильченко. Галина Васильченко, об'єднання "Справедливість", Львівщина. Дорогі українці, шановні народні депутати! Я багато часу проводжу в громадах, і всі вони в один голос повторяють: фінансова ситуація на місцях є реально доволі складною. Пандемія, карантин, зростання тарифів – все це суттєво вдарило по місцевих бюджетах. В той самий час з кожним роком центральна влада все більше і більше повноважень передає на місця, а відповідними фінансовими ресурсами для виконання цих повноважень, на превеликий жаль, не забезпечує. Особливо складна ситуація склалася на місцях з тарифами цього року. Обіцянки, закладені в меморандумі між центральним та місцевими органами влади щодо непідвищення тарифів на комунальні послуги, відразу не відповідали реальності. І замість обіцяних 13,6 гривень за кубометр газу в жовтні бюджетні установи реально отримали платіжки по 30-37 гривень. Відповідно змушені були закривати школи, садочки, інші бюджетні установи у зв'язку із тим, що просто не могли покрити ті величезні платіжки, які їм надходили. Аналогічно і в бюджеті 2022 року не знайшлося належного місця для фінансування громад. Так, наприклад, на ЦНАПи заклали лише 200 мільйонів гривень. А з чого фінансувати прокладення каналізацій, будівництво очисних споруд, забезпечення водовідведення, інших необхідних речей для громад – взагалі питання риторичне. Вже понад рік я намагаюся донести до монобільшості те, що як мінімум 5 відсотків ПДФО потрібно додати в місцеві бюджети і тим самим допомогти їм реалізовувати проекти на місцях. На превеликий жаль, до сьогодні бюджетний комітет не розглядає цю законодавчу ініціативу. Відповідну пропозицію я подала і в проект бюджету 2022 року, вона врахована частково, доручено уряду розглянути цю пропозицію. Це, звісно, добре, але що, в наступних роках громадам не потрібні будуть гроші? Невже не можна зафіксувати ці 65 відсотків ПДФО в Бюджетному кодексі і тим самим показати не словами, а діями, що ми, справді, дбаємо про те, щоб забезпечити комфортне життя людей в громадах, про те, щоб забезпечити розвиток громад. Дякую. Прошу передати слово народному депутату їх не покидає гостре відчуття, що і сесійна зала, і влада загалом живуть одним життям, а народ України зовсім іншим. вчора ми приймали… ви приймали закони, як на мене, відносно мало значущі замість того, щоб… стосовно судової системи, замість того, щоб влада зробила конкретні кроки щодо відновлення складу суддів, яких не вистачає десь третини по країні. Вся країна з'ясовує, були "вагнерівці", не були "вагнерівці". Це мені нагадує такого героя "Карнавальної ночі", який з'ясовував, чи є життя на Марсі. Це, безумовно важливо, і ми підтримали цю тимчасову слідчу комісію. Але скажіть мені, будь ласка, шановні колеги, чи не цікаво вам дізнатися, хто вбивав людей на Майдані і чомусь з цього приводу немає тимчасової слідчої комісії, хто вбивав людей в Одесі 2 травня 2014 року і чому ви не підтримали тимчасову слідчу комісію з цього приводу? Невже не цікаво, дійсно, зробити конкретні кроки щодо допомоги нашим громадянам, не викидаючи в період гострої фази COVID мільярди на дороги (дороги – це, безумовно, важливо), а, дійсно, зробити конкретні кроки щодо допомоги нашим лікарям? Ви поїздіть по країні і подивіться, що люди, наші лікарі фактично працюють як волонтери, не отримуючи навіть заробітну плату. Я про ці ковідні зараз не кажу. Я думаю, що якщо, дійсно, в цій залі залишився хоч крапля здорового глузду, ми маємо сконцентруватися на тих речах, які дійсно турбують і важливі для країни, починаючи з відновлення миру на Донбасі. І гаслами, пустими гаслами цього не досягнути, це можна досягнути виключно виконанням Мінських угод. І я звертаюся до провладної фракції, це були ваші передвиборчі обіцянки. Люди на лінії розмежування страждають, по обидва боки лінії розмежування живуть наші люди, українські громадяни, і вони страждають, і це наша територія, і це наша з вами зона відповідальності – повернути в Україну мир і територіальну цілісність. Ми маємо зробити кроки щодо дійсно відновлення нормальних тарифів в нашій державі. І коли фракція "Опозиційна платформа - За життя" в особі лідера нашої фракції Юрія Анатолійовича Бойка і цілої низки депутатів пропонувала конкретні кроки щодо того, щоб знизити ціну на газ завдяки українському газу, завдяки відновленню прямих контрактів з Російської Федерацією, завдяки переговорам Бойка і Медведчука з Російською Федерацією. Чому вугілля ви можете закупати? Поверніться до ситуації, яка є на сьогоднішній день в нашій енергетиці, вона загрозлива, і нічого не робиться, більше того…

Арсеній Пушкаренко, "Слуга народу". Шановна президія, шановні колеги, дорогі українці, одна з ключових обіцянок нашої політичної сили "Слуга народу" була боротьба з олігархічною системою, це та ключова обіцянка, з якою ми йшли на вибори. Тому що олігархічна система, і це відомо кожному українцю, і всі ми це розуміємо прекрасно, - це ракова пухлина на тілі нашої держави. Свого часу найкращі активи нашої держави, підприємства були приватизовані близькими до влади окремими бізнесменами, але були приватизовані за безцінь і держава недоотримала на етапі їхньої приватизації мільярди і мільярди доларів. І ці підприємства пішли у приватні руки, хтось розвивав, хтось його розпилив, і вже немає того підприємства і тисяч робочих місць, і податків, і продукції. Але суті це не змінило. Отримавши за безцінь найкращі активи нашої держави, купка бізнесменів почала перетворюватися на олігархів. Почали заводити карманні партії, почали створювати телебачення своє, і всі рішення, які продукувалися протягом восьми скликань в цьому парламенті, управлялися ззовні. Управлялися в інтересах кількох десятків людей цієї держави, а інтереси були прості: як отримати пільговий кредит чи рефінансування, як уникнути сплати податків, як отримати компенсацію на те чи інше з державного бюджету – ось була вся суть української політики останніх 30 років. Олігархи дорівнює бідність. І багато країн, балтійські країни, колишнього соцлагеря, я кажу про Чехію, Словаччину, Хорватію, останні 20 років боролися з цим явищем в своїх країнах. І ці країни сьогодні – члени Європейського Союзу, ці країни мають сьогодні достойні заробітні плати, соціальні гарантії, наповнення бюджетів. І це справедлива держава, і це справедлива політика. Тому ми, команда "Слуга народу", розпочали демонтаж олігархічної системи і в цьому залі, незважаючи на шалений спротив цієї системи і безпосередньо тут в залі, і на всіх екранах нашої держави, ми прийняли цей закон в цілому і Президент України Володимир Зеленський його підписав. Це перший, але важливий крок щодо знищення олігархату в нашій державі. Великий бізнес повинен бути, але він повинен працювати чесно, сплачувати податки і бути конкурентним, і працювати в ринкових умовах, а не через політичний лобізм. Дякую. Слово надається народній депутатці України Савчук Оксані Василівні, Дорогі українці, дорогі колеги-депутати! Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Івано-Франківщина. Сьогодні я хочу донести ту інформацію, яка є дуже першочерговою в тому числі і для всіх тих, хто живе на Прикарпатті. Це стосується того, коли кожен день людина дихає нечистим, забрудненим повітрям. І будь-які звернення в Державну екологічну інспекцію депутатів місцевих рад залишаються без уваги. Ми маємо сьогодні на увазі критичну ситуацію, яка склалася з викидами в атмосферне повітря Бурштинської ТЕС. Це питання, яке неодноразово хвилювало всіх, по цьому питанню було, не знаю, десятки, а то і більше звернень сесій громад обласної ради до всіх можливих інституцій. За даними статистики, у 2020 році в атмосферне повітря Прикарпаття викинуто більше 40 тисяч тонн забруднюючих речовин. усіх цих забруднюючих речовин в нас викидає в атмосферне повітря Бурштинська ТЕС. Мало того, скажу вам, п'ять останніх перевірок були зірвані і не допущено інспекторів до перевірки. І тільки в серпні цього року туди була допущена перевірка. Я маю сьогодні перед собою звіт цієї перевірки і я вам скажу, що я ним незадоволена. Я маю великі сумніви до того, що ці люди, які прийшли на перевірку, мають право займати ті місця, які вони сьогодні займають. Тому що якщо екологічні якщо екологічні інспектори грають під чиюсь дудочку, то вони точно не повинні працювати на тих місцях, які вони сьогодні займають. Скажу чесно, що ця територія негативно впливає на стан здоров'я. Сьогодні Івано-Франківщина має високі показники по онкології. Бурштинська, Галицька, Дубовецька, Більшівцівська, Рогатинська, Букачівська, Івано-Франківська громади – це ті громади, які щоранку прокидаються в смогі і в тумані, який їм раніше ніколи не був притаманний. Якщо ми хочемо боротися з олігархами і говоримо про це голосно з цієї трибуни, то не потрібно боротися з ними віртуально. Давайте поборемося з ними практично і заставимо Бурштинську ТЕС, ДТЕК Західенерго виконувати якісно свою роботу, ставити очисні споруди, не забруднювати повітря і не вбивати людей щоденною своєю неекологічною діяльністю. Я сподіваюся, що сьогодні Кабінет Міністрів, Міністерство енергетики подумає про ці речі, не тільки для того, щоб підняти Слово надається народному депутату Павлюку Максиму Васильовичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

"Слуга народу" за статусом і в душі. Звісно, я приєднуюсь до вітань іменинникам і студентам, бажаю їм реалізації всіх добрих задумів і мрій в житті. Вітаю футбольних вболівальників з перемогою збірної України. І бажаю нашій збірній подальших успіхів і іншим українським спортсменам, особливо тим, які не бояться конкуренції і займаються, і намагаються бути успішними в олімпійських видах спорту. Але сьогодні виступ я присвячую іншій темі. Я з Чернівців, з Чернівецької області, і у нас, ви знаєте, що Буковина першою стикнулася з ковідною заразою офіційно, і у нас ситуація складна. І я прошу і земляків, і інших співгромадян дослухатися до лікарів і вакцинуватися. Я показую сам приклад – двічі вакцинований. І прошу не мене почути більше, а медиків, які рекомендують вакцинуватися. Разом з тим я передаю палкий привіт тим, яких ми уповноважили працювати у виконавчій гілці влади, уряду і міністру охорони здоров'я, палкий привіт від тих, які залишилися сьогодні без роботи через, на моє переконання, помилкові рішення обмежити громадян від таких базових послуг, як транспортні, як право на роботу. Я переконаний, що це неправильно, що ці рішення треба скасувати. Тим більше, що щеплення не страхує, не гарантує, що ми не можемо заразитися, і не гарантує, що ми не передаємо цю ковідну заразу. Тому немає жодної логіки не допускати людей, особливо до робочого місця, через те, що в них немає сертифікату про вакцинацію. Це неправильно, я переконаний. Тим більше, що і людська природа, і особливо для наших співгромадян дуже важко сприймати, коли їх намагаються змусити, непрямо, але змусити. Тому я прошу уряд скасувати всі рішення, які не допускають людей до роботи і до базових послуг через відсутність сертифікату про вакцинацію. Логічно було би допуск такий робити через негативний тест, але тоді, коли цей тест, тестування буде забезпечено безкоштовно від держави, тоді можна буде обмежувати доступ через відсутність тесту. І, звісно, що є люди, які не можуть вакцинуватися з об'єктивних причин, це окрема тема. Ще раз закликаю людей дослухатися до медиків і щеплюватися. Але держава має бути коректною у стосунках зі своїм народом. Дякую за увагу. Гарного дня. Будьмо здорові. Слово надається народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу. І після цього ми переходимо до розгляду питань денного, тому займіть свої місця народні депутати. Будь ласка, Нестор Іванович. На жаль, знову Україна посідає одне з перших місць у світі за кількістю добової смертності від COVID. Біля 800 наших громадян знову втратили життя вчора. І при цьому ми згідно зі звітністю Міністерства фінансів України на останньому місці за темпами вакцинації. Я задаю питання владі: коли українці перестануть вмирати, коли наступить реальна відповідальність відносно тих чиновників, хто сьогодні довів країну до такого стану, хто не зміг захистити наших громадян від навали, про яку знав увесь світ? Всі ми знали, що восени буде реальна загроза розповсюдження штаму Дельта. Але, на жаль, ніхто не реагував, крім опозиції. Ми просили, благали, пропонували. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз бажання спрямовувати мільярди гривень на збільшення дорожнього будівництва. Та там же біля 150 мільярдів, невже не вистачає, щоб вкрасти? Кому там не вистачає ще коштів? При тому, що наші лікарні сьогодні потребують негайної модернізації, реконструкції. При тому, що наші енергоблоки стоять, 23 енергоблоки зараз стоять. Я хочу, щоб ви, народні депутати, знали, що в період з 9 по 14 листопада майже на 10 відсотків скоротилося виробництво електроенергії. А ви ж самі, коли їхали сюди, бачили, що вже наступили морози. Ми втратили за один тиждень біля 1 мільярда кіловат-годин. Як це може бути? І ми говоримо, що все хорошо, прекрасная маркиза, а там где-то кобыла сдохла. Сьогодні хочу звернути вашу увагу: гинуть українці, мерзнуть українці – а ви чим переймаєтесь? Придушуєте журналістів, які хочуть і будуть про це говорити. Вони будуть закликати владу діяти і діяти відповідально. Ви сьогодні проводите обшуки у дітей лідерів опозиції, при чому всієї опозиції. Такого в Україні не було ніколи, але ми це все проходили. І відповідальність за те, що зараз відбувається з країною і з кожним громадянином, буде. А сьогодні ми вимагаємо відставку уряду і створення уряду порятунку України… Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Надійшла заява від двох фракцій – перерва з заміною на виступ. Слово надається Сергію Владиславовичу Соболєву, будь ласка. Шановні друзі, Соболєв, фракція "Батьківщина". Я уповноважений виступити від фракції "Батьківщина" з приводу того, що от і наступив Юріїв день, коли вноситься в сесійну залу так званий антиолігархічний, черговий так званий антиолігархічний Закон 5600. Я хотів би нагадати коротку історію. 60 мільярдів гривень ми заберемо у олігархів за рахунок додаткового їх оподаткування. Чим же закінчилися ці 60 мільярдів гривень, і хто у нас олігархи? 60 мільярдів перетворилися в 30 мільярдів. А хто ж у нас тепер олігархи? Олігархи – це власники земельних наділів від 50 соток, які отримають додаткове оподаткування, причому в двох розмірах. Перше. Це так звані індикативні оподаткування, коли Кабінет Міністрів буде визначати мінімальну ставку оподаткування для сільськогосподарських виробників, незважаючи ні на погодні умови, незважаючи ні на умови функціонування сільськогосподарських підприємств в окремих місцевостях. За рахунок цього на діда Панаса і бабу Маню додаткове навантаження 10 мільярдів гривень. От хто у нас, виявляється, є олігархами. Друге не менш важливе рішення, яке стосується оподаткування так званих олігархів. Це фактично оподаткування Об'єднаних Націй визначає цей рік як ключовий рік, коли є загроза значного зростання цін на продовольчі товари, коли їх буде не вистачати на світових ринках. Що робить Україна як житниця Європи і світу? Вона вносить додаткове майже тримільярдне оподаткування фактично споживачам аграрної продукції. Нам мало того, що фактично молочка у нас дорожча ніж в Польщі, масло дорожче ніж в Польщі, нам ще треба, щоб і всі інші групи сільськогосподарського виробництва були дорожчі ніж в Польщі і інших країнах Європейського Союзу. Ми закликаємо категорично голосувати проти цього законопроекту. Дякую. Шановні колеги, перелік питань, що пропонуються для обговорення і прийняття рішень, сьогодні вам надано, переходимо до їх розгляду.

змінити буквально на 2-3 хвилини порядок денний для того, щоб розглянути і проголосувати Постанову про присудження в 2021 році Верховною Радою України молоді і студентам за внесок в розвиток парламентаризму і місцевого самоврядування (№ 6167). І це якраз буде подарунок до Дня студента, який сьогодні відмічає Україна. Дякую. Дякую. Я думаю абсолютно слушна пропозиція. Шановні колеги, всі вловили суть пропозиції? Є пропозиція шановного депутата Кожем'якіна, враховуючи, що сьогодні День молоді, змінити одноразово перелік питань порядку денного і зараз без обговорення розглянути 6167 – це проект Постанови про присудження у 2021 році Премії Верховної Ради за внесок молоді в розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування. Ніхто не буде заперечувати? Давайте тоді все-таки проголосуємо за зміну порядку денно і переходу зараз до розгляду саме цього питання. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Готові голосувати, щоб зараз перейти до розгляду питання 6167? Прошу голосувати.

За-302 Рішення прийнято. Шановні колеги, немає потреби обговорювати це питання. Тому, з вашого дозволу, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про присудження 2021 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (реєстраційний номер проекту 6167). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-306 Рішення прийнято. Вітаю. Дуже важлива постанова, і дякую вам за ініціативу. Шановні колеги, далі переходимо до розгляду питань порядку денного. реєстраційний номер проекту 5123-1. Це проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів малолітнім особам. Це друге читання. Я запрошую до трибуни заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності В'ячеслава Анатолійовича Медяника. Будь ласка, В'ячеслав Анатолійович. Шановні колеги, чи буде хтось наполягати на своїх поправках? Ніхто не буде наполягати… Буде хтось, так. Будь ласка, буде, я так розумію, Іван Іванович. Так, хто ще буде? Ви замість трьох поправок 2 хвилини, і ми не голосуємо ці поправки. Будь ласка, включіть мікрофон. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина", безумовно, буде підтримувати цей законопроект. Його мета полягає в тому, щоб посилити адміністративну відповідальність за продаж лікарських засобів громадянам України малолітнім, які не досягли 14 років. І це є абсолютно логічно, адже у нас, на жаль, склалася в країні ситуація, коли вживання психотропних речовин малолітніми особами через вільний їх відпуск в аптеках стало серйозною проблемою. Це, по суті, є речовини, які впливають на здоров'я малолітніх дітей, це речовини, які мають наркотичні якості і властивості. І саме через те ми маємо сьогодні прийнятий цей законопроект, і я прошу всю сесійну залу, щоб за це проголосували, що у нас не було випадків у країні, коли розповсюджуються масово лікарські засоби так звані, які насправді негативно впливають на майбутні покоління України. Тому я вважаю, що ми повинні проголосувати законопроект з тими поправками, які підтримані комітетом і підготовлені до другого читання, і зробити все можливе, щоб як в аптеках фармацевти розуміли свою відповідальність за дії, які є несумісними з абсолютно жодними моральними якостями і перестали продавати малолітнім особам психотропні речовини. Прошу підтримати законопроект. Дякую. Дякую, Іван Іванович. Я так розумію, що більше ніхто не буде наполягати. Хто ще буде? Так, Мамка. А у вас, по-моєму, всі поправки враховані.

дайте одну хвилину. і в тому числі Україна, не придумала такого механізму, щоб фармацевт, який буде нести відповідальність, просто на глаз приміряв, скільки дитині років – 14 чи 12. Ну, на жаль, такої історії нема і законом це не внормовано. Але ми розуміємо про те, що масовий продаж тих препаратів, який можуть все-таки нести загрозу тим дітям, які купляють і застосовують ті препарати без дозволу лікаря, він все-таки впливає на здоров'я дітей. Ми будемо підтримувати цей законопроект і голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Григорій Миколайович. І, будь ласка, народний депутат Вельможний. Я так бачу, у вас дві поправки. Ви на якій сьогодні і будете наполягати, да?

17 поправка. правопорушення у статті 156 за продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів особам, що не досягли 18 років, передбачає санкцію у вигляді штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Продаж лікарських виробів малолітнім є більш небезпечним, адже частина з них може включати в себе наркотичні засоби, інші небезпечні елементи, котрі можуть спричинити шкоду здоров'ю і, що найстрашніше, смертельні наслідки дитині. Олександр Сухов, Луганщина. Прошу поставити на голосування мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 17 поправка народних депутатів Шахова, Вельможного та Сухова. Комітетом вона відхилена. Водночас автори просять врахувати цю правку. Тому ставлю на голосування 17 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. І 22 поправка. Будь ласка, народний депутат Вельможний. Продовжуючи тему збільшення санкцій за вказане правопорушення, варто зазначити, що воно є надзвичайно суспільно небезпечним та може призвести до летальних наслідків. Тому ми як народні обранці повинні забігти можливості фармацевтів навіть думати про те, щоб продавати ліки дітям. Це майбутнє покоління, котре за кілька років уже замінить нас з вами. Ми повинні створити дієве законодавство з метою убезпечення дітей. Варто встановити більші санкції за продаж лікарських засобів малолітнім. Тому даною поправкою передбачається збільшити санкцію. Прошу поставити дану правку на голосування і весь зал підтримати цю правку – збільшити відповідальність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І так, шановні колеги, нагадаю, мова йде про 22 поправку народних депутатів Шахова, Вельможного та Сухова. Комітет її відхилив. Водночас автор наполягає, щоб вона була врахована. Тому ставлю дану поправку на голосування. Прошу визначатися та голосувати.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

За-315 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект, до якого ми переходимо, це проект Закону України про мультимодальні перевезення (законопроект 4258). Я запрошую до трибуни голову підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Артема Володимировича Ковальова. Будь ласка. Шановні колеги, хтось буде наполягати на поправках до цього законопроекту? Буде, так, я бачу. Я бачу, Клименко. Ще хто?

Шановні колеги, ми зараз обговорюємо і будемо голосувати в другому читанні, в принципі, дуже важливий законопроект. Він говорить про те, що перевозки можуть здійснюватися не одним видом транспорту, однією компанією, яка буде використовувати декілька видів транспорту. Це європейська практика, це полегшить логістику і перевозку в нашій країні, це повинно залучити інвесторів, які готові вкладати в країну, в тому числі в логістику і перевозку. Але хочу звернути вашу увагу, що ніякий закон, ніяка можливість не поборить поборить корупцію, яка існує в транспорті і яка, власне кажучи, вбиває весь інтерес інвесторів до нашої країни, так само як внутрішніх інвесторів, так і зовнішніх інвесторів. Тому крім Закону про мультимодальні перевезення, які ми, безумовно, підтримуємо і більшість моїх правок дійсно колегами були враховані, за що я їм дякую, хочу звернути увагу, що боротися перш за все треба в портах, в Українській залізниці, на дорогах і в багатьох інших державних

що, наприклад, той прекрасний Закон про дипломування моряків, який ми прийняли і який повинен буде імплементуватися, на жаль, ніяким чином не сказався на на зменшення корупції в отриманні дипломів моряків. Яка вона була, така вона і є, вона процвітає, моряки знову отримують свої дипломи по 5, по 10 тисяч доларів заносячи хабарі різними способами. Тому звертаю увагу колег монобільшості, що закон, безумовно, підтримуємо, але будемо боротися зі всім, що зараз, на даний момент,

Одна ваша поправка, так? А ви на підтвердження, так? Називайте, будь ласка. Колтунович Олександр Сергійович. Який номер поправки спочатку? 10:55:26 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дивіться, тут є і 18-а, і 19-а. Можете взяти одну на вибір, вони обидві враховані. Вони стосуються змін, якщо можна, я за хвилину озвучу, стаття 12, тариф на мультимодальні перевезення вантажів. Вони якраз пропонуються здійснюватися за єдиним наскрізним тарифом. Якщо ви подивитеся, як він обраховується, цей єдиний наскрізний тариф, то він обчислюється оператором мультимодального перевезення і включає ряд складових, там вартість страхування, вартість інших перевезень і так далі. Але чому ви виключаєте тоді звідси слова "за вантаж", тому що, власне, перевезення здійснюється – це раз. І ряд інших складових, вони, чесно кажучи, коли ви закладаєте

наскільки він є відмінним від того, що в нас є зараз. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу вашої уваги. 18 поправка, вона комітетом врахована. Водночас народним депутатом Колтуновичем вона ставиться на підтвердження.

Водночас народні депутати просять поставити на підтвердження цю позицію комітету. Комітет продовжує наполягати, що ця поправка має бути врахованою. Тому, шановні колеги, ставлю 18 поправку на голосування. Прошу голосувати.

За-252 Рішення прийнято. Поправка залишається врахованою. Тому 19-у давайте вже не будемо ставити, вони однакові, одна все рівно врахована. Дякую, Олександр Сергійович.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 проект Закону про мультимодальні перевезення (реєстраційний номер проекту 4258). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-298 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Далі у нас за порядком денним розгляд законопроекту в другому читанні 3959-1. Це проект Закону про внесення змін до адміністративного, кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання). Я запрошую до трибуни заступника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Павлюка Максима Васильовича. І знову звертаюся до залу: будуть люди, які будуть наполягати? Железняк Ярослав Іванович. Хто ще буде наполягати? По правкам ідемо. Добре, давайте. 1 поправка, Кожем'якін. Не наполягає.

Моя правка каже про те, що уніфікація повинна бути по всім законам, і неможливо законом, наприклад, вносити зміни до статті 184 зі значком 4. А саме: внести тільки два органи, на повноваження яких розповсюджується дія закону. Я пропоную виключити цю норму, а вводити норму і таке поняття, як "правоохоронні органи". Чому я пропоную своєю правкою внести це поняття? Тому що до правоохоронних органів, крім, зверніть увагу, БЕБ, ДБР, НАБУ, СБУ, ще є інші правоохоронні органи. А я пропоную добавити цей підрозділ новостворений, відносного якого є законопроект, до іншого законодавства, яке розповсюджується на дію Національної поліції України. Не окремим законом це робити. Шановні колеги, 7 поправка народного депутата Мамки. Вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-114 Рішення не прийнято. Далі йдемо.

внормовується діяльність всіх керівників, які були обрані або призначені, і визначається критерій їх щодо визначених повноважень або відсутності повноважень. Я пропоную своєю правкою, крім Директора БЕБ, добавити туди: Голову та суддів Вищого антикорупційного суду, яких чомусь забули, це ж окрема ланка цілої судової ланки; прокурорів Антикорупційної прокуратури (САП), ми ж кажемо, що вони незалежні, самостійні, і це ж рівень Директора БЕБ; заступника Генерального прокурора по САП. І не розумію, якщо ми вже статус і повноваження, і відповідальність надаємо критерію Директору БЕБ, то давайте і всім іншим надавати... Шановні колеги, 23 поправка народного депутата Мамки, вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. 26-а ще раз, Смаглюк-Василевська. Не наполягає. Далі. 34-а, Кубів Степан Іванович. Будь ласка. врахування, тому що коли дивитися на систему формування антикорупційних правоохоронних органів, то, крім САПу, НАБУ, НАЗК, ДБР, ми говоримо про збільшення, але кількісне. Ми сьогодні говоримо про зміну якісної системи і формування єдиної прозорої вертикалі. Друге. Ми не тільки забираємо системи правоохоронних органів і військових навіть, мається на увазі СБУ, чи інші функції, а ми разом з тим повинні забрати якісну процедуру контролю і публічності. Прошу поставити на голосування. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, 34 поправка, вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-119 Рішення не прийнято. Наступна поправка. 35-а, Гетманцев. Не наполягає. 36-а, Железняк Ярослав Іванович. Будь ласка. 11:04:39 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Пане Голово, в мене достатньо велика кількість правок. але до мене підходив Сергій Костянтинович Іонушас і дуже наполегливо переконав в тому, щоб не піднімати їх. Тому дякую комітету за те, що доопрацювали текст, в принципі, робота була конструктивна. Я думаю, що можна його якось розглядати і в такому варіанті. Тому всі інші правки я піднімати не буду, можете навіть не називати. А стосовно цього закону скажу дуже коротко. Дивіться, коли ми в свинячий голос приймаємо необхідні зміни для того, щоб запустити великий необхідний новий фінансовий орган, це погано. Ми вже відкладали це прийняття на місяць, на два, і це погано щонайменш до бізнесу. А друге, я хочу нагадати, що ми, коли створювали Бюро економічної безпеки, планували новий аналітичний орган. Коли його очолює старий голова податкової міліції, то я боюся ані довіри бізнесу, ані громадян до цього органу не буде. Але ще раз, цей закон треба приймати хоча б для того, щоб не завалити систему. Дякую.

Дякую. Ви знаєте, друзі, я пам'ятаю, як тут багато людей раділо, що нібито зняли депутатську недоторканність, а в результаті почали притягати до відповідальності Софію Федину і Гео Лероса за те, що він якийсь не той палець десь показав. Ця поправка пропонує виключити ув'язнення за несплату податків. Я просто пам'ятаю, коли я керував опозиційним каналом, і мені намагалися це зробити через те, що ми крутили саморекламу наших програм. В наших умовах нереформованої судової системи ув'язнювати за несплату податків – це здійснювати додатковий тиск. Тому фракція "Європейської солідарності" вимагає підтримати цю поправку. У нас є достатньо силових способів наказати порушників податкового законодавства, а не ув'язнювати людей в умовах недосконалої судової системи, переслідуючи підприємців, душачи їх податками, які вводить сучасна влада. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 39 поправку, вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-112 Рішення не прийнято. Наступна поправка… 43-я, Наталуха. Не наполягає. 45, Ковальов. Не наполягає. 47-а, Іонова. Будь ласка. Всіх вітаю! Добрий день! Я би хотіла звернути увагу на абзац другий частини другої, викласти у редакції цю поправку 47, те, що все ж таки карається штрафом від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ми хотіли б, щоб все ж таки новостворене Бюро з економічної безпеки, воно не залишалося Податковою міліцією, і щоб тиск правоохоронних органів на бізнес в Україні був відокремлений, і все ж таки ми це припинили. І ми зараз бачимо, як Зеленський підпорядковує собі всі вже правоохоронні органи, так от дуже б хотілося, щоб Президент до… Бюро Бюро економічної безпеки України дав бізнесу нормально працювати. І якщо він хоче, щоб були інвестиції в Україну, то так само важливо, щоб цей орган був незалежний. Тому я прошу поставити цю правку на врахування. Дякую. 47 поправка, вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

За-109 Рішення не прийнято. Наступна поправка 48-а, Яценко. Не наполягає. 49-а, Василевська-Смаглюк. Не наполягає. 50-а, Гетманцев. Не наполягає. 51 поправка. Іонова, будь ласка. Я продовжую. Це теж те, що стосується штрафів, і ви знаєте, ми вивчили найкращі практики європейських країн, це і Країни Балтії, і, зокрема, хотіли б зазначити, що Європейське агентство з боротьби з шахрайством, відоме як OLAF, щодо можливості імплементації прогресивної моделі в існуючу систему організації правоохоронної діяльності. То ми запропонували системне бачення комплексного застосування ризику, орієнтованого підходу як у системі досудового розслідування, так і поза цим процесом, і, на жаль, це не реалізовано в цьому законопроекті. Тому я б дуже просила все ж таки реальний стан бізнесу врахувати і, знаєте, не робити, щоб Зеленський не робив поліцейську державу, якщо він хоче, щоб інвестиції приходили в нашу країну. Я прошу поставити на підтвердження. На врахування, да. 51 поправка народного депутата Алєксєєва і інших колег, включаючи депутатку Іонову. Вона комітетом відхилена. Водночас автори просять врахувати цю поправку. 51 поправка, прошу визначатись та голосувати. За-110 Рішення не прийнято. Йдемо далі. 54-а, Наталуха. Не наполягає. Осадчук, 64-а. Не наполягає. 65-а, Ковальов. Не наполягає. Батенко, 66-а. Не наполягає. Наталуха, Яценко, не наполягають. Дирдін. Не наполягає. Железняк. Не наполягає. Юрченко. Не наполягає.

95-а, Дирдін. Не наполягає. 96-а, Кузьміних. Не наполягає. 98-а, Власенко. Не наполягає. Ви взагалі не будете, Сергій Володимирович, да? Одну будете, дійдемо до неї, дійдемо. 98-а? Будь ласка, 98-а, Власенко Сергій Володимирович. Дякую, пане Голово. Я не буду наполягати на своїх поправках, оскільки із остаточної редакції законопроекту вилучено статті, до яких вносились ці поправки. Але я буду наполягати на декількох поправках на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Володимирович. Йдемо далі. 100-а, Дирдін. Не наполягає. 101-а, Дирдін. Не наполягає. Кузьміних, Ковальов, Власенко, Батенко, не наполягають.

Із запропонованого законопроекту виходить, що стаття 209 Кримінального кодексу, це легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, зможе розслідувати будь-який правоохоронний орган. Я вважаю, що це неправильно. І своєю правкою я пропонував залишити підслідність цієї статті виключно за Національним антикорупційним бюро або Бюро економічної безпеки. Але я не буду ставити на врахування її, тому що це розірве зміст законопроекту. Але прошу все ж таки на майбутнє врахувати, що ця стаття доцільно, щоб розслідувалась НАБУ та Бюро економічної безпеки. Дякую. Дякую. 125-а, Мамка. Вона врахована частково. Будь ласка. хочу звернути увагу, що мої правки направлені більш на повний перелік осіб, відносно яких вносять зміни до статей кодексу. Наприклад, стаття називається "Втручання в діяльність державного діяча". У другому читанні комітет залишає і включає Генерального прокурора, керівника БЕБ, але антикорупційна система також передбачає інші посади. моєю правкою я пропоную включити керівника САП також до переліку осіб, які виконує свої повноваження, які здійснює їх, і щодо заборони втручання в діяльність державного діяча. Тому що перелік осіб відносно діяльності невтручання покарається законом, але керівник САП чомусь не підпадає під цю позицію. Прошу правку ставити на голосування. Ви вимагаєте поставити на голосування. Так, тому 125 поправка, вона комітетом була врахована частково. Водночас автор наполегливо наполягає на тому, щоб врахувати її в повній редакції. Ставлю пропозицію автора, прошу визначатися та голосувати.

За-112 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Григорій Миколайович, ви ще на багатьох будете наполягати, бо вже крім вас нікого не залишилося. На всіх? На всіх, які Я зрозумів. Тоді 129-а, Григорій Миколайович. 11:15:28 МАМКА Г.М. Зверніть увагу про те, що вносяться зміни, і перелік суб'єктів, відносно яких використовується і застосовуються спеціальні норми, спеціалізовані, і держава таким чином у вигляді окремих статей дає більшу захищеність. Якщо більша захищеність керівника правоохоронного органу, значить у нього більше безпечно виконувати свою функцію. Ми ж хочемо боротися з корупцією, ми хочемо боротися з корупціонерами, які ми до цього часу не розуміємо, хто з ким бореться, крім ОПЗЖ. Але стаття називається "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча". І от ви уявляєте, громадський діяч має цю безпеку, передбачену цією специфічною статтею, спеціалізованою, а керівник САП не має. Прошу вас врахувати мою правку. Шановний Григорій Миколайович, 129 поправка, вона врахована частково комітетом, але ви наполягаєте на повному врахуванні. Ставлю вашу пропозицію на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-119 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Наступна, як я побачив, 135-а ніби поправка. Так, Григорій Миколайович? Дивіться, коли дають хабар звичайному держслужбовцю, - це одна відповідальність, вона більш м'яка. Коли дають хабар особі, державний статус якої піднятий законом, - це інша відповідальність. За одержання хабара передбачена стаття 368 Кримінального кодексу. Але є перелік осіб, про який влада забула включити в цей спеціальний статус для того, щоб отримали більшу відповідальність. Я пропоную віднести до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, голову і заступників суддів, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, а також радників та помічників Президента України, Верховної Ради, Прем'єр-міністра. Щодо радників, помічників перших осіб держави поправка врахована, але щодо голови... ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 135 народного депутата Мамки, вона врахована частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

підслідність Державного бюро розслідувань. вас попрошу) визначено в законі, тим буде менше питань щодо конфліктів, нездорової конкуренції між правоохоронними органами, включаючи Бюро економічної безпеки. Чим більша альтернативність, тим менша конкуренція і конфлікти. Я прошу все-таки включити до цієї статті, а саме спецпроцедуру щодо розслідування кримінальних проваджень, і працівника правоохоронного органу, і директора… і заступника, працівника Бюро економічної безпеки, тому що виборні посади проходять... Шановні колеги, 237 поправка народного депутата Мамки. Комітет пропонує цю поправку відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні народні депутати, от зверніть увагу, Державне бюро розслідувань, процедура стосується (люба процедура) керівника і заступників. Державне бюро економічної безпеки – стосується тільки директора бюро. Моя норма щодо повідомлення про підозру стосується про те, що необхідно спеціальну процедуру застосовувати як до керівника, так і до заступників. Тому що кожен заступник має свій напрямок Відношення до керівника і заступника специфічне у всіх органах державної влади. Зараз політики будуть політично призначати: керівник – від тої фракції, керівник – від тої. Необхідно процедуру застосовувати відносно усіх керівників правоохоронних органів: керівник і заступники. Прошу мою правку ставити на врахування. Шановні колеги, ставлю на голосування 239 поправку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. І завершальна правка, яка буде ставитися на підтвердження, це Бакумова Олександра Сергійовича 242-а. Шановний головуючий! Шановні колеги! Я не буду наполягати на тому, щоб ми ставили на голосування підтвердження вказаної правки. Я звертаюся до зали і до колег і прошу, будь ласка, підтримайте той законопроект з тими правками, який запропонував вам профільний комітет. Ми збалансували всі норми по Кодексу України про адмінправопорушення, до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу. Я звертаюся до вас, не ставте на врахування відповідно правки і на підтвердження. І все ж таки підтримати те, що запропонував комітет: не руйнувати тіло законопроекту і ухвалити все ж таки це відповідальне рішення і надати відповідні процесуальні права Державному бюро з економічної безпеки. Дякую. Дякую. Шановні колеги, підійшов ще народний депутат Холодов. Він все-таки наполягає на трьох своїх поправках. Ви будете по хвилині їх доповідати чи разом? По хвилині. Тоді 198 поправка. Народний депутат Холодов, будь ласка. Шановні колеги, прошу підтримати мою правку номер 198, якою визначається додаткова підслідність БЕБ у разі, якщо під час досудового розслідування основного злочину виявляються такі злочини, як шахрайство (стаття 190), створення злочинної організації (стаття 255), мова йде про конвертаторів, службова недбалість (стаття 367). Вважаю, що ефективне розслідування злочинів у сфері економіки неможливе, неможливе, якщо такі злочини, як шахрайство, створення злочинного угрупування та службова недбалість будуть паралельно розглядатися органами Національної поліції чи ДБР за тими самими фактами. Прошу підтримати правку номер 198. Дякую. Шановні колеги, 198 поправка. Вона відхилена комітетом. Автор наполягає, щоб її врахували. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-120 Рішення не прийнято. Наступна поправка 236, я правильно розумію? Будь ласка, Холодов. Шановні колеги, прошу підтримати мої правки 236 і 238. Мова йде про спеціальний порядок кримінального провадження та повідомлення про підозру відносно директора БЕБ та працівників БЕБ. Чому для НАБУ такі норми є, для НАЗК є, для Генеральної прокуратури є, а для нового та єдиного органу для боротьби із злочинністю у сфері економіки немає? Якщо ми дійсно хочемо створити ефективний незалежний орган, то давайте дамо хоча би трішки гарантій незалежності. У першому читанні ми прийняли такі гарантії для директора БЕБ, після проходження правоохоронного комітету з'явилася комітетська правка номер 235, якою гарантії були скасовані. Прошу підтримати мої правки 236 та 238, а також потім поставити на врахування та не підтвердити правку 235. Дякую. Шановні колеги, тоді я можу почергово поставити ці поправки. Ставлю на голосування 236 поправку народного депутата Холодова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-120 Рішення не прийнято. І 238-у теж ставлю на голосування, народного депутата Холодова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-141 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ми пройшли всі поправки на врахування. Але буде перелік поправок на підтвердження. Я правильно розумію? Будь ласка, Ніна Петрівна Южаніна. Номер поправки і тоді обґрунтування. Шановні колеги, на жаль, основний Закон про БЕБ настільки був рамковий, що очевидно, що колеги з профільного Комітету з правоохоронної діяльності намагалися щось вирівняти. Але, колеги, ви помиляєтеся, БЕБ не буде єдиним органом по розслідуванню економічних злочинів, і це основна тема, яку ви маєте всі озвучувати і розуміти. І підслідність, і відкриття, реєстрація кримінальних проваджень, і вся робота, яка по розслідуванню кримінальних злочинів, розмита по всім службам, по всім правоохоронним органам, які є на сьогодні. Це було проблемою. В минулому скликанні не могли прийняти цей проект закону, тому що саме такий підхід не задовольняє ні бізнес, ні вас не має задовольняти. Це була концепція, яку треба було витримати

Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування, тому що це правки на підтвердження. Шановні колеги, 17 поправка, вона комітетом врахована, водночас ставиться на підтвердження. Комітет наполягає, щоб вона залишалася врахованою. Тому, шановні колеги, 17 поправка. Прошу голосувати.

За-271 Поправка підтверджена. Наступна, я так розумію, 163-я. Ніна Петрівна, будь ласка. 11:27:53 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я зрозуміла, що треба по темі вам пояснювати, бо ви не слідкуєте. Якраз 17 поправка стосувалася порушення статті 116 Регламенту Верховної Ради, тому що в першому читанні взагалі зміни до статті 185-13 не розглядалися, ми не аналізували і взагалі не знаємо, навіщо це було зроблено. Тому не потрібно було її підтримувати, це має бути окремий закон про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексу. Поправка 163. Якраз 163 поправка говорить про те, що якраз при визначенні підслідності ви пропонуєте ручне управління. Тобто про те, що передачу розслідування справ, якими займається БЕБ, може бути передано в любий інший правоохоронний орган невідомо з яких підстав, невідомо за якими критеріями. І чому ми зараз говоримо, що БЕБ може неефективно розслідувати? Друзі, а які органи, ви вважаєте, можуть виключно ефективно розслідувати? Шановні колеги, те саме, 163 поправка. Вона комітетом врахована. Водночас ставиться нашими колегами на підтвердження. Комітет наполягає на тому, щоб вона залишалася врахованою. Тому, шановні колеги, прошу голосувати за цю поправку,

За-265 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Наступна 180 поправка. Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка. за підтримку цієї поправки. Ганьба! Отак ви міняєте свою думку, як хамелеон. Що стосується 180 поправки. Ні, я туди далі показала. Якраз передбачає про те, що необґрунтоване збільшення часу для вирішення питання що визначеності підслідності кримінальних проваджень. І про це пише Головне юридичне управління. Скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що якщо кримінальне провадження зареєстровано любим правоохоронним органом, то не більше трьох діб для того, щоб Генеральна прокуратура за підслідністю могла передати в розслідування БЕБ обов'язково це кримінальне провадження. Чому ви зараз змінюєте, збільшуєте строки... Шановні колеги, мова йде про 180 поправку, вона комітетом врахована. Водночас колеги просять підтвердити цю поправку. Комітет залишається на цій же ж позиції, щоб поправка залишалася врахованою. Тому ставлю цю поправку на голосування. Прошу голосувати. За-264 Рішення прийнято. Наступна поправка 183. Ніно Петрівно, будь ласка. Шановні колеги, з повагою до вас, але тут дуже багато поправок подавалося щодо виключення із статей підслідності БЕБ статтю 222-2. Скажіть, будь ласка, а чому це ви вирішили, що стаття, яка називається "Маніпулювання на енергетичному ринку", має розслідуватися не БЕБ? За своєю сутністю це стаття економічного злочину чи правопорушення? Економічного. Для чого ви виключили його... цю саме статтю з підслідності? Я прошу не підтримувати поправки, 183-ю для того, щоб ця стаття також хоча б у тому змісті, який ви вже визначили, у тому переліку статей, все-таки залишалася за БЕБ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 183 поправка народного депутата Осадчука, вона врахована редакційно. Автор просить поставити на підтвердження саме цю редакцію, в якій вона була врахована. Комітет наполягає, щоб вона залишилася врахованою редакційно. Тому, шановні колеги, прошу голосувати.

За-289 183 правка залишається врахованою редакційно. Наступна 187 поправка. Ніна Петрівна, будь ласка. Шановні колеги, я все-таки прошу пояснення. Це всі будуть поправки, які ідентичні тій, яку ми тільки що відхилили, ви відхилили. Це виключення статті 222-2 Кримінального кодексу, яка з'явилася в кодексі з 20-го року. І абсолютно очевидно, що вона має економічну складову і може бути тільки в підслідності БЕБ. Я хотіла би від комітету все-таки почути, з чим пов'язане виключення цієї статті. Які ваші думки для того, щоб ми не зупинялися на наступних поправках? Дякую. Шановні колеги, дійсно, надійшло до комітету дуже багато поправок щодо редакції статті 222-2. Однак в робочій групі приймали участь всі правоохоронні органи, судові органи, прокуратура. І з огляду на вразливість низки запропонованих редакцій статті 222-2 "Шахрайство з ПДВ" Кримінального кодексу, а також, враховуючи те, що така норма є спеціальною нормою по відношенню до статті 191 було прийнято рішення про вирішення питання щодо шахрайства з ПДВ шляхом віднесення до підслідності БЕБу статті 191 КК за умови, якщо предметом кримінального правопорушення є саме бюджетне відшкодування. Тому саме таку конструкцію застосували в даному законопроекті. Дякую. Шановні колеги, 187 поправка народного депутата Кожем'якіна. Вона була комітетом врахована, але колеги просять поставити її на підтвердження. Тому, шановні колеги, прошу голосувати.

колега із профільного комітету перейшов в статтю 191, а не в 222-2, і не розумію своїх колег. Ви вважаєте, що цю статтю хто має розслідувати – Національна поліція? Ми ж з вами в минулому скликання готували перелік всіх статей, які хоча би якимось чином або прямо і базово пов'язані з економічними злочинами, злочинами, які завдають шкоди економічній безпеці держави. Всі ці статті мають перейти в підслідність БЕБ. Тому наполягаю

Ще раз, мова йде про 190 поправку шановного народного депутата Мамки. Вона комітетом була врахована. Водночас колеги просять поставити її на підтвердження. Комітет також просить врахувати цю поправку. Тому, шановні колеги, прошу голосувати.

За-302 Поправка залишається врахованою. Наступна поправка 193. Ніна Петрівна, будь ласка, Южаніна. 11:36:36 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, з повагою до вас всіх представників і експертів в роботі правоохоронних органів. Але знову цей проект закону не вирішує абсолютно питання, які ставила перед собою і ця, і минула Верховна Рада. Тому що я чула тут про те, що БЕБ для того створюється, щоб уникнути тиску на бізнес. Да БЕБ створюється для того, щоб всі злочини в економічній сфері розслідувалися в одному органі, щоб не було тієї дискреції, тієї боротьби, хто буде перший відкривати, реєструвати кримінальне провадження і розслідувати його, бо це найласомий кусочок для всіх правоохоронних органів. Цим проектом закону, закону, який ми зараз розглядаємо, ми не додаємо ті сили основному базовому закону, ми не виконуємо саме ті поставлені завдання, які ми ставили перед собою. Тому виключення статті 222-2 із підслідності… Шановні колеги, 193 поправка народного депутата Фріса. Комітет її врахував, водночас колеги просять поставити на підтвердження. Тому ставлю поправку 193. Прошу голосувати.

За-277 Рішення прийнято. Далі у нас ще три поправки Сергія Власенка, а потім ми ще перейдемо до Ніни Петрівни, бо ваша крайня пізніше. 195-а. Сергій Володимирович, будь ласка, Власенко. Дякую. Шановний пане головуючий! Насправді так, як сформульовано сьогодні в остаточній редакції відповідна стаття кодексу, то ми говоримо про те, що БЕБ розслідує справи там, де є бюджетне відшкодування по 191-й. Але я хочу нагадати, що предмет по 191-й це насправді розслідуються кримінальні правопорушення, де є привласнення чи розтрата чужого майна, а бюджетне відшкодування не є майном. Це черговий витвір "трускавецької школи права". Насправді ваш же колега Холодов у 195 поправці визначив, що це може бути. Предметом злочину є бюджетні кошти в розмірі у сто і більше разів, що перевищують і так далі. Це більш коректне формулювання з точки зору формально юридичної і технологічної. Бо, я ще раз підкреслю, бюджетне відшкодування не є майном. Тому підтримайте поправку вашого колеги Холодова в повному обсязі, і ми вирішимо питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 195 поправка народного депутата Холодова, вона врахована частково. І ставлю я саме цю пропозицію комітету, врахувати частково, на голосування. Комітет так і наполягає, щоб вона залишилися в цій редакції. Прошу голосувати.

За-276 Рішення прийнято. Поправка залишається в тій редакції, яка врахована частково. Далі 197 поправка, вона теж врахована частково. Сергій Володимирович, будь ласка. Дякую. Колеги, абсолютно аналогічна ситуація. Це ми можемо вдруге просто виправити ситуацію. Знову-таки 197 поправка, це поправка вашої колеги Ольги Василевської-Смаглюк, на моє переконання, виписана краще, правильніше ніж остаточна редакція. Я ще раз підкреслюю, бюджетне відшкодування не є майном, ви пишете юридичні нісенітниці. Пані Василевська пропонує, щоб в даному випадку замість оцього "бюджетного відшкодування" було записано "вчинення щодо державних коштів чи державного майна". більш, не те, що більш, а це просто юридично правильно. Те, що ви голосуєте, це юридична абракадабра, яка не має ніякого відношення до юриспруденції. Це, я ще раз підкреслюю, це "трускавецька школа права", ви знову це будете виправляти. Через один місяць ми знову будемо це все обговорювати і будемо виправляти, це абсолютно технічні, процедурні речі. Я розумію, що ви хочете сказати цим законом, але скажіть це правильно, підтримайте поправку Василевської в повному обсязі Шановні колеги, 197 поправка. Вона врахована частково. І саме в цій редакції, яка врахована частково комітетом, я ставлю її на підтвердження. Тому комітет вимагає, щоб вона так… просить, щоб вона залишилась також врахованою частково. Тому прошу голосувати. За-272 Рішення прийнято. Поправка 197 залишається врахованою частково. Сергій Володимирович, поки пауза, бо там йдуть інші. Я перепрошую, тут підійшла ще Ніна Петрівна, 194-а, так? Будь ласка, Шановні колеги, ми тільки що говорили щодо поправок, які пов'язані прямо з 194 поправкою. І ви член комітету мали би зараз пояснити, що якраз тут в 194 поправці і є визначення статті 191, яка йде підслідність БЕБ "якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування". Тому уточнення є в цій статті. Але тут далі пішло, інші статті, якщо вони не розслідуються іншими органами. Вибачте, а якими ще органами мають розслідувати ці статті, які є в підслідності БЕБ? Ми знову повертаємося до однієї і тієї самої теми, зверніть, будь ласка, увагу. Немає у нас у підслідності БЕБ виключної підслідності по економічним злочинам. Усі правоохоронні органи, які розслідували раніше економічні злочини, так продовжують їх і розслідувати. Мало того, є ще дискримінаційних норм маса щодо суми, яка розслідується. А звідки ви знаєте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 194 поправка, вона комітетом врахована частково, комітет наполягає, щоб вона залишились врахованою частково. Тому ставлю 194 поправку саме в редакції, яка врахована частково комітетом. Прошу голосувати. За-263 Рішення прийнято. Наступна поправка 219. Ніна Петрівна, це ваша завершальна поправка, яку ви будете ставити. Будь ласка. 11:43:47 ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги і всі, хто нас слухає і бачить, зверніть увагу, що в цьому законі є ряд поправок, які всупереч 116 статті були подані до другого читання. Це якраз стосується підслідності НАБУ. Колеги, ще 17 поправка і багато інших, які я не називала, якщо принципово комітет підходить там в інших випадках, в інших законах, то тут навпаки, зробили все неможливе для того, щоб, Голово Верховної Ради, я звертаюсь до вас, всупереч статті 116 до другого читання було розглянуто ряд статей, які ми не розглядали в першому читанні, це є порушенням Регламенту Верховної Ради України. І на закінчення я хочу сказати, якщо сьогодні буде прийнятий цей закон, насправді БЕБ тільки змінить вивіску з Податкової міліції на БЕБ, ніякої суттєвої роботи не змінюється, у підслідності немає ніяких новел, які б забезпечили стовідсоткову підслідність економічних злочинів лише за БЕБ. У нас далі буде ручне керування прокурорами, заступниками прокурорів... ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 219 поправка, вона врахована комітетом. Але автори… але шановні народні депутати просять поставити її на підтвердження. Комітет наполягає, щоб вона так і залишилася врахованою. Тому прошу голосувати. За-249 Рішення прийнято. нас залишилося ще дві поправки, які будуть ставитися на підтвердження. Після цього переходимо до голосування цього законопроекту в цілому. Будь ласка, 227 поправка, Сергій Володимирович Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. 227 поправкою вносяться зміни до статті 246, якою передбачається порядок і зміна строків… продовження строків, пробачте, негласних слідчих і розшукових дій. На моє глибоке переконання, взагалі все, що пов'язано з негласними розшуковими слідчими діями, повинно здійснюватися за рішенням суду. Але діючий КПК дає можливість робити, принаймні, продовжувати строки за рішенням відповідних представників органів досудового слідства. Але цей перелік повинен бути хоча би конкретизований і зрозумілий для користувачів я маю на увазі для всіх користувачів – і для слідчих, і для прокурорів, і для адвокатів, і для обвинувачених і так далі. Але той перелік, який запропонований, абсолютно не вкладається в жодні рамки. Тобто дуже широкий перелік людей, які до 12 місяців можуть продовжувати, давати дозвіл на на продовження підглядування, підслуховування і так далі, і так далі, і так далі. Поза межами суду… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 227 поправка, вона комітетом врахована. Комітет наполягає, щоб вона залишилася врахованою. Вона ставиться на підтвердження. Тому прошу голосувати.

За-253 Рішення прийнято. І завершальна поправка, яка буде ставитися на підтвердження, 235-а. Будь ласка, народний депутат Холодов. Дякую. Шановні колеги, 235 поправка. Вона комітетом врахована, але колеги ставлять її на підтвердження. Комітет наполягає, щоб вона залишилася врахованою. Тому прошу голосувати. За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту, переходимо до прийняття рішення.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

За-296 Рішення прийнято. Вітаю колег. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання – це 6298. По фракціях покажіть, будь ласка, перепрошую. Це скорочення термінів розгляду проекту Закону про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери) (6298). По одній хвилині – так, як ми завжди робимо з процедури. Будь ласка, Ірина Володимирівна Геращенко. 11:49:22 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Колеги, вчора ви дуже правильно провалили цей законопроект, тому що це чергова афера. ситуації, коли сьогодні збільшуються тарифи, збільшується вартість проїзду громадян, чергова афера – це, як знаєте, телеканал "Дім", на який сьогодні йде фінансів більше, ніж на суспільне мовлення, а лобісти в цьому залі, ми знаємо їх прізвища, намагаються створити так званого якогось там перевізника. І під це будуть не тільки корупційні схеми створені, а й ми знаємо, звідки будуть поставлятися і які літаки. І повірте, ця інформація вас шокує. ми дуже закликаємо вас не брати зараз участі в аферах абсолютно лобістських, які не прикрашають партію влади, яка би мала зараз займатися підняттям зарплат лікарям, знайти гроші на обіцяну "Вовину тисячу", на які немає грошей, насправді, в бюджеті, і дозволити витрачати цю "Вовину тисячу" на ліки ліки і на тести, а не на "квартальні" там квитки і на спортзали. І не беріть участі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович. Шановні колеги, ну, справді, які дороги? Ну, от ми хочемо зараз 2,5 мільярда, які через нормальну роботу податкової надійшли в бюджет, відправити на дороги авіаперевізника. Скажіть мені, будь ласка, чому ми не відправляємо гроші на підприємців, які зараз реально страждають від коронавірусу? До речі, партія "Голос", голова нашої партії Кіра Рудик вносила такий закон. Чому ми не відправляємо знову на рекламу вакцинації, якої точно недостатньо? Чому ми не відправляємо гроші на те, щоб закупити більше обладнання в лікарні, тому що там не тільки кисневих станцій не вистачає? І дякую Інні Совсун за те, що вирішила цю проблему. Скажіть мені, будь ласка, чому ми ці гроші не витрачаємо на те, щоб хоч якось зменшити ризик енергетичної кризи? Ну, справді, 2,5 мільярда на дороги – це не тільки про гроші, це про пріоритети держави. закликаю всіх не голосувати за скорочення. А якщо законопроект буде скорочений, я вас запевняю, що ми подамо стільки правок, що ви його не встигнете розглянути до кінця року. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ще хтось бажає? Нестор Іванович, потім Дмитро Олександрович, і переходимо до голосування. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка.

Але на що хочете їх витратити? Знову закатать в асфальт? Ну, совісті у вас же нема! Невже інших проблем ніж дофінансувати розкрадання на будівництві доріг нема? Скажіть, будь ласка, як таке можливо, що біля 150 мільярдів гривень спрямовано разом з державними гарантіями на будівництво доріг, і ще треба 2,5 мільярда додати? Так давайте краще, якщо ви знайшли зайві гроші, віддамо їх нашим лікарям, 11 тисяч лікарів загинули від COVID, давайте краще підтримаємо їх. Якщо гроші знайшли, то точно не треба їх закатувати в асфальт. І тим паче хто автор – голова партії "Слуга народу". Оце ваша справжня політика. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков, після цього переходимо до голосування. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги вже сказали про те, що, мабуть, ми все ж таки орієнтуємось не на ті пріоритети, на які орієнтується сьогодні українське суспільство. Але викликає подив, з якою потугою ми намагаємося другий день поспіль проголосувати скорочені строки для цього законопроекту. По-перше, це не буде відповідати нормі Регламенту, тому що альтернативні будуть подаватися до кінця дня, і розглянути на комітеті, цього не можна буде зробити. І друге питання, це все ж таки давайте виставляти пріоритети. Ми сьогодні говорили і про те, що дійсно турбує суспільство, і про те, що повинно турбувати народних депутатів, а не питання на тому, як, куди доїхати або як заробити на те, щоб кудись доїхати. Давайте визначати важливі аспекти нашого з вами життя: лікарі, школи, опалення, комуналка, те, що дійсно турбує людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Данило Олександрович, будь ласка. І після цього вже давайте переходимо до голосування. Гетманцев. Дякую. Шановні колеги, ми, напевно, перша влада в історії нашої держави, яку звинувачують в тому, що ми закопуємо гроші в дороги, а не крадемо їх. Мова йде про перерозподіл коштів, які ми отримали за рахунок перевиконання дохідної частини державного бюджету, теж тому що не крадемо, а збираємо податки. Дороги – це інвестиції в майбутнє. Це не тільки дороги, це "Велике будівництво", яке складається і з шкіл, і з дитячих садків, і з інших об'єктів. І, дійсно, нам необхідно це прийняти якомога швидше. Чому? Тому що перерозподіл повинен відбутися зараз, інакше ці гроші просто не будуть використані в цьому бюджетному році і не підуть людям. Тому пропоную підтримати це рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про визначення проекту Закону України (№ 6298) про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери) невідкладним та скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів до нього. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-240 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, дивіться, в нас залишилося 5 хвилин. Є така пропозиція, давайте, в нас є така постанова № 0112, це ратифікаційна постанова, ми можемо її проголосувати? 0112.

Наполягають колеги все-таки з обговоренням. Добре, тоді ми не переходимо, ми не переходимо до неї. Давайте ми зайдемо в наступний законопроект, це законопроект 3821, якщо я не помиляюся, бо в мене десь зник перелік порядку денного. 3821. Запрошується… Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок". Запрошується голова підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Негулевський Ігор Петрович. Шановні колеги, хтось буде наполягати на поправках? Це невеликий законопроект, тут невелика кількість поправок. Можемо голосувати, да?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 Готові голосувати? Прошу голосувати. За-263 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, є пропозиція зараз оголосити вже перерву на 30 хвилин. І тоді збираємося в залі о 12:30. Дякую.

законопроектів 4353, 4353-1, 4353-2 – це проект Закону про поштовий зв'язок і альтернативні до нього. Шановні колеги, перед тим, як розпочати це питання, я прошу зайняти місця. І ми маємо проголосувати скорочену процедуру розгляду цього питання. Для цього, нагадую, нам потрібно 150 голосів. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Ще раз нагадую, я ставлю пропозицію розглянути за скороченою процедурою проект Закону про поштовий зв'язок і альтернативні до нього законопроекти 4353, 4353-1, 4353-2. Готові голосувати? Прошу голосувати.

Сьогодні День студента. І в нас знаходяться студенти київських вишів, вони всі вакциновані, вони всі мають доступ до приміщення Верховної Ради. Привітаємо їх, побажаємо їм добра, злагоди і натхнення в навчанні. Ви молодці! (Оплески) Тепер переходимо, я надаю слово голові підкомітету Комітету з транспорту та інфраструктури Негулевському Ігорю Петровичу. Шановна президія, шановні колеги! Законопроект 4353 спрямований на дотацію до національного законодавства у сфері поштового зв'язку положень Директиви Європейського парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг співтовариства та покращення якості обслуговування. Проектом закону пропонується визначити правову основу діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, зокрема повноваження центральних органів виконавчої влади та національного регулятора, права та обов'язки операторів поштового зв'язку та користувачів зазначених послуг, врегулювати засади відповідальності оператора поштового зв'язку та користувачів послуг у цій сфері. Також пропонується запровадити обов'язок введення призначеним оператором роздільного обліку доходів та витрат, а саме за кожну універсальну послугу поштового зв'язку та окремо за іншими послугами поштового зв'язку, а також щорічно проводити аудит результату роздільного обліку доходів та витрат. Серед іншого проект закону містить положення щодо відповідальності користувачів, зокрема, та збитки, завдані операторам поштового зв'язку, або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до переселення, або належне упакування вкладень, що пересилається, та відповідальності оператора поштового зв'язку перед користувачами за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків. Комітет рекомендує прийняти проект 4353 в першому читанні за основу. Прошу підтримати. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата України Величковича Миколу Романовича. Ігор Петрович,

проект Закону 4353-1 розроблений з метою гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв'язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС, яка регулює порядок надання універсальної послуги, котра є обов'язком взятих на себе державою Україна та делегована призначеним оператором Укрпошта. На виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері поштового зв'язку, а саме статті 110 Угоди про асоціацію та статті 7 Директиви 97/67/ЄС, в Україні прийнято та діє Закон України "Про поштовий зв'язок". Відповідно до статті 17 закону всі оператори незалежно від організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки, відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов'язків національного оператора, визначених цим законом. Перелік виключної компетенції національного оператора є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню. Відповідно до частини тринадцятої статті 233 Митного кодексу України митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв'язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку, та центральним органом виконавчої влади. Отже, Митний кодекс України передбачає можливість визначення оператором поштового зв'язку будь-якої форми власності, місця міжнародного поштового обміну та пересилання міжнародних поштових зв'язків. Існуюче правове регулювання рівних конкурентних умов у сфері пересилання пересилання міжнародних поштових відправлень пропонується зберегти в альтернативному проекті. При умові врахування наших пропозицій фракція "Європейської солідарності" готова підтримати у першому читанні існуючий основний законопроект 4353. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата України Заблоцького Мар'яна Богдановича, будь ласка. Шановні колеги, чому я подав альтернативний законопроект? Тому що в основному законопроекті вводиться монополія Укрпошти на міжнародні поштові відправлення. Я категорично виступаю проти будь-яких монополій, і в міжнародних поштових відправленнях її теж не може бути. Разом з тим у висновку комітету вказано, що при доопрацюванні основного законопроекту до другого читання обов'язково буде враховано положення про те, що монополія Укрпошти до другого читання буде вилучена. Тому спираючись на висновок комітету, ми, чесне слово, членів комітету, вважаю, що за можливе під таку політичну обіцянку підтримати основну версію законопроекту. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я так розумію, є необхідність обговорити цей законопроект, тому прошу записатись: два – за, два – проти. Слово

Шановні колеги, ми як "Європейська солідарність" в першому читанні будемо підтримувати цей законопроект, оскільки він належить до одного з тих, які мають бути ухвалені для того, щоб ми ефективніше почали виконувати реальну Угоду про асоціацію. Але одночасно хотіла б зауважити кілька принципових моментів, які повинні бути виправлені до другого читання. Зокрема, йдеться про те, що цей законопроект обов'язково відповідно до Угоди про асоціацію потребує висновку Антимонопольного комітету, оскільки потрібно зрозуміти, чи має вплив і чи не викривляє цей законопроект конкурентне середовище в Україні. Я сподіваюся, що профільний комітет звернеться до Антимонопольного за таким висновком і врахує його зауваження. Поза тим, на жаль, цей законопроект також містить низку невідповідностей директивам і регламентам Європейського Союзу, які обов'язково потрібно врахувати до другого читання. Йдеться про те, що потрібно врахувати Директиву 9767 Європейського парламенту та Ради, а також Директиви 2002/39 і 2008/6. Всі ці речі були вказані у висновку нашого Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І якщо ви серйозно, колеги, про євроінтеграцію, якщо це не тільки гасла для вас, то я сподіваюся, що ми зможемо попрацювати і виправити ці некоректності і неточності до другого читання. Дякую.

якщо аналізуючи те, що робить Верховна Рада, то краще втратити час на те, що говорив шановний пан Німченко, ніж на те, що тут хочуть голосувати. Але дякую за зауваження. Шановні колеги, дивіться, є нормально працююча структура "Нова пошта". Я чесно скажу, нікого з них не знаю, і, мабуть, знати не буду. Чи користується родина їхніми послугами? Так, користується. Ні, так от зараз треба їм взяти і ускладнити життя. Так підтримайте їх! Давайте, навпаки, створимо умови для їх розвитку. Ні, цими законами хочуть обмежити і фактично заборонити, тільки дозволити Укрпошті міжнародні перевезення. Чому? Чому? Це ж, чесно кажучи не по-державницькому. Якщо ми зараз, come back to USSR, то я розумію, якщо ми хочемо, щоб повернулися в Советский Союз, коли все належало державі, все було під контролем держави, теж непоганий варіант. Але, з одного боку, приватні підприємці створили реальний, красивий підприємницький продукт, конкурентоздатний і кращий ніж державна Укрпошта, дійсно, кращий. Так зараз этих надо гнобить, щоб цих витягувати і ще гроші їм державні давати. Тому, шановні колеги, ми вважаємо, що цей законопроект є не тільки лобістським, а такий, який сьогодні пригнічує розвиток підприємництва. Тому наша фракція не буде за нього голосувати не буде за нього голосувати, а якщо ви за людей, якщо ви слуги людей, а не господарі людей, то краще підтримайте тих, хто сьогодні працює і без вашої допомоги. От таких людей і треба підтримувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Лубінцю Дмитру Валерійовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Прошу передати слово народному депутата Віктору Бондарю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Бондар, будь ласка. Безумовно, Закон "Про поштовий зв'язок" має бути прийнятим. Ми будемо підтримувати, тому що - це гармонізація нашого законодавства у цій сфері з європейським законодавством, це імплементація повністю директив Європейського парламенту та Ради Європи щодо цих питань, а насправді, це відкриє Укрпошті додатковий шлях до розвитку. Це можливість її стати мобільною, це можливість давати нові послуги для населення більш швидко. Виконувати послуги експрес-доставки, виконувати послуги банківські, давати можливість розвивати внутрішню торгівлю через інструменти, які Укрпошта зможе залучити і додатково впроваджувати свою діяльність, і в фінансові інструменти, і більше самостійності, і більше можливості операційних. Напевно, це той шлях, який має пройти Укрпошта, бо цей шлях розвитку ми затвердили ще в 2005 році. І після того, практично 10-12 років "конь не валявся" ніхто нічого не робив, тільки була "чехарда" і зміна міністрів після того, як я пішов, і це законопроект тоді підтримували і цей путь розвитку, і могли стати одною із найвпливовіших поштових компаній світі. І тільки останніх пару років новий менеджмент Укрпошти зміг навести порядок і піти в такий стратегічний розвиток, коли з'являються нові послуги, нові можливості, банківський сектор, торгівля і все інше, дайте їм можливість працювати. Давайте підтримаємо цей законопроект. Якщо є зауваження там якісь по Новій пошті і ще щось до другого читання, уважно почитаємо, виправимо, але сьогодні треба в першому читанні це проголосувати. Закликаю вас підтримати. Це важливо для української пошти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Євтушку Сергію Миколайовичу, фракція "Батьківщина" Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Три моменти, про які я хотів би сказати, враховуючи обмаль часу. Перше. Іде реформа Головного науково-експертного управління. Наше прохання не зачіпати цей орган, бо ці люди дуже чітко, добре, глибоко дають фаховий супровід для всіх законопроектів. Друге. Стосовно директиви. Саме ГНЕУ показує, що віднесення виконання поштових переказів до послуг поштового зв'язку не належить до сфери регулювання директив ЄС. І третє. Шановні колеги, можливо, достатньо вже тут приймати в сесійній залі на чесне слово. Давайте одразу писати в першому читанні нормальні нормальні якісні законопроекти. Саме з приводу тих всіх перелічених мною причин фракція "Батьківщина" не буде підтримувати даний законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, більше ніхто не має бажання? Будь ласка, Клименко Юлія. Шановні колеги! Клименко, "Справедливість". Я хочу сказати, що, безумовно, треба імплементувати європейські директиви і робити наш ринок зрозумілим для європейців, а європейців зрозумілий для нас. Але… Є одне "але". Директива, яка імплементована в цьому законопроекті, вона прочитана так творчо і імплементована теж творчо. От мій колега казав про перекази. Так так, тепер до послуг поштового зв’язку будуть віднесені і фінансові операції, що, в принципі, не передбачено директивою. Також Міністерство інфраструктури тепер буде наділено такою функцією, як контроль і нагляд за відмиванням доходів і легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, в законодавстві прописана за Національним банком. Є багато ще різних таких нюансів, які повинні бути виправлені до другого читання, тому ми в першому його підтримувати не будемо. Будемо подавати правки і будемо виправляти до другого читання, окрім всіх тих зауважень, які казали мої колеги до цього. Дякую. Дякую. Шановні колеги, всі висловилися з цього питання – так? Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону "Про поштовий зв'язок" (реєстраційний номер проекту 4353). Готові голосувати? Ще раз, ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону "Про поштовий зв'язок" (реєстраційний номер 4353). Готові? Прошу голосувати.

За-267 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Олександр Сергійович, деякі оголошення. дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Київ діє". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Тищенка Миколу Миколайовича. З чим вас і вітаємо. І по законопроекту 3959-1 звернулося два народних депутати. Артем Кунаєв з фракції "Слуга народу" просить зарахувати його голос "за". А пан Лукашев з фракції "Опозиційна платформа – За життя" просить зарахувати його голос "проти". Шановні колеги, було попереднє спілкування з головами фракцій, і все-таки ми знайшли порозуміння. Є пропозиція, Олександр Сергійович, якщо ви не заперечуєте, законопроект 0112, це проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком, зараз розглянути без розгляду і проголосувати це питання в цій залі. Ви не заперечуєте? Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер проекту 0112) Готові голосувати? Прошу голосувати. За-305 Рішення прийнято. Прийнято в цілому. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний законопроект, це друге читання, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру (друге читання). Я запрошую до трибуни голову підкомітету Комітету з питань правової політики Фріса Ігоря Павловича. Шановні колеги, хтось буде наполягати на своїх поправках? Ніхто не буде наполягати. Дякую, Ігорю Павловичу. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читання та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру (реєстраційний номер проекту 3989). Прошу голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Наступні законопроекти, це 5881 та 5881-1. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідальних посадових осіб. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-249 Рішення прийнято. Я запрошую за трибуну голову Комітету з питань антикорупційної політики Анастасію Олегівну Радіну. Дайте, будь ласка, 4 хвилини, бо вона від авторів двох законопроектів і від комітету. Будь ласка.

правління Пенсійного фонду, правління Фонду соціального страхування, правління Фонду соціального страхування від безробіття, а також Наглядову раду Пенсійного фонду і працівників Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування. Чому, колеги, це важливо? Зараз ці три фонди отримують бюджетні гроші. Наприклад, Пенсійний фонд України отримав більше 200 мільярдів гривень дотацій з державного бюджету. Правління цих фондів ухвалюють рішення щодо погодження бюджету, щодо розміщення вільних коштів на депозитах, щодо контролю за цільовим використанням цих коштів, колеги, щодо використання резервів цих фондів, тобто фактично ухвалюють рішення, від яких залежить можливість громадян отримувати пенсії і отримувати соціальне страхування на багато років наперед. У мене питання: що це, якщо не управлінсько-владні повноваження? Це управлінсько-владні повноваження, і люди, які виконують ці повноваження, мають подавати декларації, мають діяти в рамках обмежень Закону "Про запобігання корупції". На жаль, станом на зараз більшість цих осіб діють поза обмеженнями Закону України "Про запобігання корупції" і це ненормальна ситуація, колеги. Відповідно, колеги, я дуже прошу підтримати законопроект 5881-1, законопроект 5881 відхилити. І від імені авторського колективу, колеги, мушу сказати, що авторський колектив не заперечує. І, колеги, від комітету інформую, що Комітет з питань антикорупційної політики на своєму засіданні розглянув ці два законопроекти. Врахував позитивні висновки на законопроект 5881-1 від Агентства з питань запобігання корупції, від Міністерства юстиції і рекомендував Комітет з питань антикорупційної політики законопроект 5881-1 ухвалити за основу і в цілому. Дякую дуже, колеги, і дуже прошу підтримати. Дякую, Анастасія Олегівна. Шановні колеги, є необхідність обговорити ці законопроекти? Є. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

Слово надається народному депутату України Кубіву Степану Івановичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". 12:59:57 КУБІВ С.І. Шановний пане Голово, шановна президія, прошу передати слово пані Фріз Ірині. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, "Європейська солідарність" підтримає в першому читанні законопроект 5881-1 з огляду на те, що він, дійсно, спрямований на усунення прогалини в антикорупційному законодавстві, а відповідним чином поширення норм Закону "Про запобігання корупції" на осіб, які входять до керівного складу вищезазначених фондів. Дякую.

Шановні колеги, просимо підтримати цей законопроект, це дуже важлива ініціатива в сфері антикорупційного законодавства. Ми робимо те, що до нас не зробили наші дуже послідовні

вирішенням такого питання, яке дійсно не покращить соціальний стан в нашій країні. Від цього в нас пенсії у людей не збільшаться, соціальні виплати не нормалізуються. А я хочу вам нагадати, що на сьогоднішній день у нас не виплачені лікарняні людям по всій країні, починаючи з липня та серпня місяця. Може, треба зараз терміново вирішити питання, як людям сплатити їх лікарняні? А може, все ж таки терміново з вами зберемось та вирішимо питання, як переглянути людям пенсії? Ви ж добре розумієте, що в країні 3 мільйони пенсіонерів сьогодні отримують пенсію до 2 тисяч гривень. І ви зараз витрачаєте час в парламенті на те, щоб розповсюдити декларування. Це добре, розповсюджуйте, хай декларують, але тільки будьте тоді відвертими. Чому сьогодні іноземці, які є членами наглядових рад в різних державних корпораціях, не заповнюють декларацію, на них не розповсюджується антикорупційне законодавство? А тут ви шукаєте сьогодні оцю голочку в стоге сіна. Тому ми вимагаємо, наша команда вимагає від вас терміново розглянути актуальні соціальні питання: це як розрахуватися з боргами по лікарняним, по декретним і як сьогодні терміново дати гроші та переглянути, та проіндексувати людям пенсії період пандемії. А не займатися тут, в парламенті, імітацією соціальної діяльності. Дякуємо за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Лубінцю Дмитру Валерійовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє".

Даний законопроект містить світоглядний недолік, який суперечить самому статусу Фонду соціального страхування та Пенсійному фонду, визначеному в законодавстві. Мова про те, що законопроект прирівнює Фонд соціального страхування України та Пенсійний фонд до державних органів. Але відповідно до законів України, які регулюють ці фонди, вони є неприбуткові, ніяк не здійснюють від імені держави саме владних повноважень. І вони є некомерційними самоврядними організаціями, що діють на підставі статутів, які затверджуються правліннями вказаних фондів. Тому сам цей законопроект вже суперечить ряду діючих законів на сьогоднішній день. Окрім того, давайте не забувати, що він містить значні ризики неоднозначного тлумачення положень антикорупційного законодавства, особливо в частині поширення/непоширення на членів правління Фонду соціального страхування, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів наглядових рад вимог передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права. Адже до складу фонду входять особи, які виконують свої обов'язки на громадських засадах. Тому ми вважаємо, що даний законопроект спочатку треба доопрацювати, а вже потім виносити до сесійної зали. У першому читанні підтримувати не будемо. Дякую. Я запрошую до слова Михайла Михайловича Цимбалюка, фракція "Батьківщина". І після цього, шановні колеги, переходимо до голосування. 13:05:58 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановна президія, шановні народні депутати! Фракція "Батьківщина" підтримує законодавчу ініціативу щодо декларування доходів і розходів осіб, які є членами правління Пенсійного фонду України, Фонду соціального соціального страхування, це однозначно ті особи, які уповноважені законом розпоряджатися і контролювати державні кошти. І це ще раз говорить про те, що коли є фахове обґрунтування науково-експертного управління, тоді законопроекти можна робити більш фаховими. Про це говорить 5881-1, саме цей ми будемо законопроект підтримувати. Але дальше ми чекаємо інших ініціатив стосовно наглядових рад Нафтогазу України, Укрпошти тощо. Дякую. Ще все-таки виявили бажання Арешонков Володимир Юрійович і після цього Юлія Клименко, і переходимо до голосування. Будь ласка, Володимир Юрійович Арешонков. 13:07:12 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановний пане Голово, шановні колеги, позиція депутатської групи "Довіра" наступна. Ми визнаємо, що антикорупційне законодавство на сьогодні потрібно максимально розширювати на коло посадових осіб, які виконують важливі державницькі функції. І, безперечно, ми погоджуємося, серед них і члени правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Пенсійного фонду в тому числі, це було підкреслено окремо, і, безперечно, наглядові ради Пенсійного фонду і інші посадові особи, які виконують аналогічні функції на користь держави. Тому депутатська група "Довіра" буде голосувати і підтримувати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І, будь ласка, Юрчишин,

скажемо, міфи стосовно членів наглядових рад міжнародників. Дай бог, щоб наші правоохоронні органи так розслідували їхній майновий стан, як розслідують фактично іноземні органи. Тому це далеко неоднакові позиції. Стосовно даного законопроекту. Як і рекомендував комітет, бажано його підтримувати за основу і в цілому. Чому? Це технічний законопроект, який чітко регламентує, що ті люди, які впливають на використання публічних фінансів згідно антикорупційного законодавства і його логіки фактично декларуються. Тому пропозиція підтримати за основу і в цілому, і не витрачати на де-факто технічні закони додаткового часу, який коштує грошей платників податків. Прошу голосувати "за". Дякую. Шановні колеги, всі висловилися, переходимо до прийняття рішення. Як вже і було озвучено, було запропоновано рішення прийняти цей законопроект за основу і в цілому. Але я спочатку поставлю за основу, а потім, якщо не буде заперечень, поставлю в цілому, якщо будуть заперечення – скоротимо строки. Заперечення будуть, так? Все, заперечення будуть, тоді скоротимо строки. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу з необхідними техніко-юридичними правками законопроект 5881-1. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо поширення дії закону на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Наталія Юріївна, звертаюся особисто до вас. Дивіться, яка майже одностайна підтримка в залі. Давайте ми не будемо його розтягувати і все-таки спробуємо прийняти в цілому, Не хочете цього? Дивіться, друзі, я не можу, якщо одна фракція проти, я не можу. Наталія Юріївна, тут є інформація від голови комітету, що над декларуванням іноземців, вони окремо мають законодавчий акт. Давайте оцей законодавчий акт ми проголосуємо і краще сконцентруємося на тому законодавчому акті, щоб ми не розтягували роботу над справді важливим законодавчим актом. Давайте це зробимо. Добре? З процедури, Наталія Юріївна, одна хвилина, я сподіваюся на вашу мудрість і толерантність, будь ласка. 13:11:25 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, я ще раз зазначу, що, на жаль, цей законопроект не розповсюджується на іноземців, які також є членами в державних підприємствах у наглядових радах. І тому ми пропонуємо до другого читання прописати цю норму, щоб дійсно вже повністю всі, хто у нас є у наглядових радах, в фондах, в в Укрзалізницях там, в інших наших великих корпораціях, щоб ця норма розповсюджувалася на всіх і тоді це буде дійсно справедливо. Але, якщо ми зараз приймаємо тільки частково, то це не дуже справедливе рішення. Тому, якщо ви наполягаєте,

Юрчишин. Може ми все-таки ще спробуємо переконати, тому що окремо законопроект є, там, по-моєму, навіть я є співавтором. Я теж прихильник того, щоб все було відкрито, але давайте ми не будемо об'єднувати ці речі, щоб люди вже почали декларуватися, це ж для нас важливо. Будь ласка, Радіна. неможливо врегулювати положення по декларуванню іноземців. Чому? Тому що для цього треба змінити значно більше діючих норм закону, щоб це декларування іноземців мало зміст, щоб його можна було перевірити, а в рішенні комітету до першого читання не дає можливості по 116 статті Регламенту змінювати до другого читання інші статті. Ми все одно цим законопроектом ту проблему, про яку ви говорите, не зможемо вирішити. Будь ласка, дайте комітету можливість зробити це якісно іншим законопроектом. Дякую дуже. Будь ласка, Соболєв Сергій Владиславович, після цього Юрчишин і потім ще раз, Наталія Юріївна, якщо ви погодитеся, ми проголосуємо і будемо працювати над тим законопроектом. Сергій Владиславович Соболєв, будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" і наші депутати є співавторами законопроекту, який дозволяє і зобов'язує накінець-то декларувати свої статики всім, хто є в наглядових радах, в тому числі і НАК "Нафтогаз", і інших державних компаніях незалежно від того, вони є іноземці чи громадяни України. Наша пропозиція від фракції все-таки підтримати зараз в цілому, проголосувати за цей законопроект. А стосовно того законопроекту, давайте прямо зараз проголосуємо і включимо його в порядок денний. І тоді ми знімемо всі спекуляції навколо цього питання. Я думаю, на таку пропозицію пристануть всі наші колеги. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Юрчишин. Ярослав Юрчишин, об'єднання "Справедливість". Насправді у нас немає можливості зараз додавати щось, бо ми не проголосували підготовку до другого читання по 116 статті, тому справді це буде просто відтягання часу. А стосовно пропозиції включити в порядок денний і тому подібне, вже цей законопроект на розгляді комітету, він цього тижня не був розглянутий лише тому, що, власне, співавтор, на жаль, не був присутній на засіданні комітету. Тому додаткове голосування, в принципі, потрібно. Тому прошу голосувати в цілому і закрити це технічне питання. Дуже сподіваюсь, що пані Наталія підтримає. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Юріївна, погоджуєтесь? Я вам дякую за розуміння. З приводу того, ми не можемо зараз проголосувати, ми його включимо, якщо буде подання комітету на наступний тиждень. Давайте вийдемо з цього таким чином. Тому я дуже дякую всім за компроміс, бачте, парламент – місце для дискусії, прийняття мудрих рішень. Тому я дякую всім, хто сьогодні приймав мудрі рішення. Шановні колеги, тоді, з вашого дозволу, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо поширення дії закону на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб (законопроект 5881-1). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За-305 Рішення прийнято. Дуже дякую, шановні колеги. Ви з процедури? Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка, з процедури. Шановний пане Голово, я спочатку хотів би відреагувати тим колегам, які нас закликали вносити пропозиції виключно до тексту закону. А я хотів би нагадати, а ваш керівник провладної більшості, коли вносить поправки до закону між першим і другим читанням, які взагалі не мають жодного відношення відношення до тексту цього закону, як це тоді називається? Де ви були зі своєю 116 статтею, чому ви тоді мовчали про це, і ніхто тут не відкривав рот, крім опозиційних фракцій? Це раз. Друге. Щодо тих законопроектів, які ви пропонуєте. Ви свідомо не ставите проекти законів, які стосуються зовнішнього зовнішнього управління. Ви не будете чіпати цих членів наглядових рад, які є іноземцями. Тому моя пропозиція, якщо ви зараз сконсолідували зал в цьому питанні, обов'язково внести питання на наступний вівторок, і тоді це питання давайте будемо розглядати, щоб у нас покінчити з цим зовнішнім управлінням і з цими нефахівцями, нефахівцями, які засіли в наглядових радах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, ми переходимо до наступних законопроектів. Це законопроекти реєстраційні номери 6192, Це проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Нам потрібно набрати 150 голосів. Тому прошу народних депутатів голосувати. За-260 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Шановний головуючий, шановні колеги! Вашій увазі пропонується Проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності (реєстраційний номер 6192), авторами якого є 49 народних депутатів. До комітету протягом року неодноразово з цього питання зверталися медичні працівники недержавного сектору медицини та члени родини померлих від COVID медиків, захворювання та загибель яких пов'язані з виконання професійних обов'язків. Сьогодні згідно чинного законодавча держава забезпечила страхові виплати в разі встановлення групи інвалідності чи смерті, що настала внаслідок COVID-19 у випадку захворювання тільки медичним працівника державних та комунальних закладів охорони здоров'я. В той же час медики приватних закладів охорони здоров'я, які працюють як ФОПи, так само наражаються на небезпеку під час надання медичної допомоги. Вони працюють так само, як і лікарі державних комунальних закладів, за договорами з Національною службою здоров'я України за ковідними пакетами і сплачують до бюджету податки, визначені Податковим кодексом України. З огляду на це вважаю, що медичні працівники, які долучаються до надання медичної допомоги хворим на COVID-19, незалежно від місця їх роботи, повинні мати однакові соціальні гарантії з боку держави. Просимо підтримати та прийняти законопроект (реєстраційний номер 6192) за основу і в цілому як закон. Дякую. Слово надається народній депутатці України Королевській Наталії Юріївні, авторці альтернативного законопроекту. Шановні колеги, продовжуємо карнавал добрих намірів. Я дуже уважно вивчила законопроект пана Радуцького, і в ньому дуже красиві, гарні норми, як ми будемо надавати соціальне страхування для всіх працівників медичних, незважаючи на форму власності та найманих працівників. Але, шановні, ну, давайте відкриємо очі, що сьогодні відбувається в країні. Сьогодні ті, хто цілодобово стоять поряд з ліжками коронавірусних... хто лікується, людей, на захворювання на це, ті лікарі не отримують 300 відсотків обіцяної надбавки. Сімейні лікарі, які цілодобово сьогодні на телефоні і намагаються рятувати життя наших громадян, вони взагалі не отримують жодної надбавки. Сьогодні НСЗУ, ваше улюблене НСЗУ, ще за серпень місяць не розрахувалося з лікарнями за пакети… за протоколи щодо щеплень. Сьогодні, на жаль, НСЗУ так і не індексувало ковідні пакети, і, на жаль, їх сьогодні не вистачає на те, щоб вилікувати сьогодні хворого. Сьогодні, на жаль, лікарні вимушені цідити оці копійки і ділити: що за опалення, що за світло, що за кисень, за рахунок кого поїхати взяти щеплення, щоб зробити сьогодні вакцину. Шановні, ну, може, вже досить експериментувати над громадянами України. І сьогодні треба терміново приймати рішення, антикризове рішення, щоб врятувати людей, а не обіцяти чергову соціальну... Дякую, Наталія Юріївна. Я запрошую до слова для оголошення висновку комітету голову Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Борисовича Радуцького. Основним законопроектом 6192 пропонується поширити право на отримання страхових виплат в разі інвалідності або смерті від COVID-19, передбачених статтею 39 закону. Законопроект підтримує МОЗ України. Головне науково-експертне управління також підтримує загальне спрямування законопроекту. Законопроектом 6192-1 пропонується додатково надати право на такі страхові виплати ще і педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів освіти. При цьому пропонується прирівнювати таке захворювання до професійного захворювання. Крім того, законопроектом встановлюються на період карантину додаткові доплати у розмірі 100 відсотків заробітної плати за рахунок ковідного фонду. Міністерство охорони здоров'я України підтримує основний законопроект 6192. На відміну від медичних працівників, які щоденно надають допомогу хворим на COVID-19, діяльність педагогічних працівників не пов'язана з щоденною роботою з хворими. Некоректно прирівнювати захворювання педагогічних працівників до професійного захворювання, оскільки таке захворювання не пов'язано з виконанням його професійних обов'язків. З огляду на визначене комітет пропонує прийняти законопроект 6192 за основу та в цілому як закон, доручивши комітету спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці його на підпис Голові. Відхилити проект Закону реєстраційний номер 6192-1. Прошу підтримати пропозицію комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, давайте, може, без обговорення проголосуємо цей законопроект. Є необхідність обговорювати? Давайте, запишіться: два – за, два – проти. Запишіться ті, хто хоче обговорювати.

Шановні колеги, знаєте, скільки лікарів повідомили про те, що вони інфікувалися і інвалідизувалися або навіть померли від COVID-19 в Україні за весь час дії нашого закону? 800. А знаєте, скільки виплати отримали? 200. І я не здивована цим цифрам. Бо я особисто цілий рік виборювала буквально гроші від держави для сина Ігоря Гайди, померлого лікаря з Черкас від COVID-19. Він ходив по комісіях, з ним судилася держава, щоб не видавати йому ці гроші. Він виграв суд лише через рік після смерті свого батька. Це соромно. Тому, звичайно, ми тут маємо робити все, щоб полегшувати нашим лікарям життя, але і виконавча влада, і міністерства, і державний Фонд соціального страхування, повинні допомагати лікарям, а не робити те, що вони роблять. Тому цей Закон 6192 ми, звичайно, маємо підтримати в першому читанні. Але друге, що би я хотіла сказати, ці виплати надаються лікарям у випадку інвалідизації або смерті, і це дуже було актуально весь минулий рік. Але, колеги, інвалідизації і смерті можна вже дуже легко запобігти, вакцинувавшись. Тому я ще хочу сказати і звернутися до наших лікарів і до Міністерства охорони здоров'я. Вакцинація – це питання насправді експертності наших лікарів. І я хотіла би, щоб 100 відсотків лікарів в Україні були вакциновані, і ми не повинні були би вже говорити про інвалідизацію і смерті лікарів, тому що лікарі би були захищені від COVID-19. Слово надається народному депутату України Поляку Владіславу Миколайовичу, депутатська група "Довіра". 13:27:33 ПОЛЯК В.М. Прошу передати слово Білозір Ларисі Миколаївні. Шановні колеги, Лариса Білозір, 17-й виборчий округ, Вінниччина, група "Довіра". Насправді наша депутатська група буде підтримувати цей законопроект, він дуже правильний, добавляється також для виплат при смерті медиків родинам і при при інвалідизації, також працівники первинки, ФОПів і не тільки державні і комунальні заклади охорони здоров'я, а і приватні. Але що явам хочу сказати, ми навесні прийняли законопроект, який дозволив родинам медиків отримувати компенсації, і такі родини прирівнювались до таких, як ніби от до учасників АТО, які загинули, і вони мали отримувати 1,5 мільйона гривень. На сьогоднішній день що ми маємо? Чиновники підзаконкою так забюрократизували цей процес, що тільки 8 відсотків родин медиків, які загинули від COVID, отримали виплати. Мінсоц звітує про 30 відсотків, але врахуйте, вони так прописали підзаконку, що довести, що ти захворів на роботі, практично неможливо. Мало того, якщо немає ПЛР, то розслідування навіть не проводиться Держпрацею. В мене на окрузі є кричущий випадок, коли лікар Микола Кіріченко, який очолював санепідемслужбу в Тульчині, він згорів за 3 дні. Йому не зробили по халатності, відповідно до протоколу, ПЛР, і родина не отримала ні копійки. Ми зверталися до Президента, щоб тільки хоча би комісію утворили. Утворили комісію і вирішили, бо така підзаконка МОЗу, що виплачувати не потрібно. Тому, колеги, зверніть увагу як працюють чиновники Фонду соціального страхування, Держпраці і міністерств. Вони роблять все для того, щоб ці кошти родини не отримали. Це потрібно змінювати і вводити все тестування: і тестування експрес, і ІФА, щоб це теж було доказом…

Шановні колеги, насправді тут немає що обговорювати. Дійсно, ми, як народні депутати, повинні здійснювати контроль над ефективністю і вчасністю цих державних допомог тим, хто сьогодні на передовій

він маленький, кожен з нас міг за 2 хвилини з ним ознайомитись. Ми прибираємо всього два прикметника і це докорінно змінює можливість отримання цієї державної допомоги будь-яким лікарем, який внаслідок професійного захворювання на коронавірус інвалідизувався або, на жаль, пішов з життя, тоді вже родина отримує цю державну допомогу. І цим законопроектом ми створюємо рівні умови для всіх медичних працівників незалежно від форми власності медичної установи. Сьогодні таку допомогу можуть отримувати лікарі і і медичні працівники виключно в державних або комунальних медичних установах. Завдяки сьогоднішньому голосуванню ми створимо рівні і транспарентні умови отримання цієї державної допомоги лікарям і медичним працівникам, і фізичним особам-підприємцям, і тим, хто працює у приватників, відповідно і тим, хто працює у комунальних формах власності і державних формах власності в будь-яких лікарнях і поліклініках. Це наш обов'язок і наша гарантія, і подяка, і забезпечення кожного лікаря і медичного працівника державною фінансовою допомогою. Дуже прошу всіх підтримати і проголосувати і в першому читанні, і в цілому. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату України Папієву Михайлу Миколайовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Наталії Юріївні Королевській передають, Шановні колеги, фракція "Опозиційна платформа – За життя" підтримує і перший, і альтернативний законопроект. Але ж ми ще раз вас закликаємо, що сьогодні треба допомагати людям для того, щоб вони жили, а не тільки допомагати тоді, коли людина або вже помре, або отримає інвалідність. Тому ми закликаємо вас терміново дати сьогодні виплату 300 відсотків лікарям, медичному персоналу, сімейним лікарям, тим, хто працює сьогодні на передовій. Ми закликаємо вас сьогодні збільшити фінансування наших лікарень. Дайте можливість лікарям придбати ті ліки, які сьогодні дійсно потребують хворі. Дайте можливість сьогодні НСЗУ розрахуватися з боргами перед лікарями, проіндексуйте COVID-пакети. Дайте сьогодні право людині, яка захворіла в нашій країні, вижити, отримати медичну допомогу. І на жаль, цей законопроект це питання не вирішує. А коли уряд приймає рішення, щоб заборонити людям працювати і позбавляє їх права на роботу, якщо людина невакцинована, коли сьогодні права на пересування ви позбавляєте людей, коли людина невакцинована, то я вважаю, ми терміново повинні звернутися до уряду, щоб він відмінив цю постанову. Такі репресивні методи не можуть работати в демократичній країні. Мотивувати людей, створити справжні пункти вакцинації, дати людям можливість провакцинуватися – так, це правильно. Але репресувати людей не можна. І наша команда звертається до суду, щоб відмінити цю антикорупційну постанову примусового вакцинування людей. Дякую. Шановні колеги, сейчас ще один виступ – Софія Романівна Федина, одна хвилина. І після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка. Софіє Романівно, будь ласка. Фракція "Європейської солідарності", так, буде підтримувати цей конкретний законопроект. Але якщо ми говоримо дійсно про права лікарів, про відчуття ними себе захищеними, то цього насправді сьогодні немає. І так, лікарям доводиться дуже багато принижуватися, аби доказати, що вони хворіли коронавірусом, що отримали інвалідність внаслідок коронавірусу. приходиться боротися так само за визнання того, що їхні батьки чи брати, сестри померли від коронавірусу. І це є абсолютно дико. Але також я хотіла би наголосити, що це питання вимагає комплексного вирішення.

Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію комітету. Пропозиція комітету – за основу і в цілому. Але ставлю спочатку за основу, потім, якщо не буде заперечень, – в цілому. Тому ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності (номер законопроекту 6192). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-313 Рішення прийнято. Шановні колеги, немає заперечень, щоб поставити в цілому? Тоді я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності (реєстраційний номер проекту 6192). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний реєстраційний номер проекту 5736. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття. Може, ми проголосуємо його? Будь ласка. Можемо голосувати, так? Добре. Добре. Шановні колеги, тоді я ставлю розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. За-256 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Валерія Олександровича Зуба. Будь ласка, Будь ласка, народний депутат Зуб. Шановний пане Голово, шановна президія, шановні народні депутати! Вашій увазі пропонується проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття. Цим законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про лікарські засоби", а також до основ законодавства України про охорону здоров'я. У світі давно працює так званий механізм ліки зі співчуття або з міркувань гуманності. Він застосовується для безоплатного лікування тяжкохворих пацієнтів препаратами, які перебувають на стадії клінічних досліджень. Практика показує, що переважна більшість фармакологічних компаній після завершення клінічних випробувань продовжує лікувати пацієнта безоплатно. Це вдячність людині за участь у дослідженні інноваційного препарату. Наразі в Україні відсутній чіткий механізм, який дозволив би тяжкохворим пацієнтам отримати доступ до інноваційних лікарських засобів, який ще не знаходиться в широкому доступі на українському ринку, проте вже зараз можуть рятувати та покращувати життя українських пацієнтів. Такі механізми вже діють в інших розвинутих країнах, в тому числі в Європейському Союзі та США. Для того, щоб і українські пацієнти могли отримати доступ до найсучасніших ліків, зареєстрований вказаний законопроект. Даним законопроектом пропонується визначити на рівні закону програм, в межах яких пацієнтам з метою лікування можуть безоплатно надавати незареєстровані в Україні лікарські засоби, а також порядок та умови їх застосування. Ліки зі співчуття практично призначаються у вигляді гуманітарної допомоги для тяжкохворих пацієнтів. Шановні колеги, як лікар-онколог хочу наголосити… Дякую. Дякую вам дуже. До слова запрошується співдоповідач, голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Борисович Радуцький. Шановний Голово, шановні народні депутати України! Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (реєстраційний номер 5736). Законопроект має на меті створення законодавчого підґрунтя для забезпечення доступу тяжкохворих пацієнтів в Україні до інноваційного лікування через реалізацію програм безоплатного надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття. Можливість використання ліків зі співчуття передбачено законодавством Європейського Союзу Регламент ЄС 726/2004. Міністерство охорони здоров'я підтримує законопроект та надало слушні пропозиції до нього, які можуть бути враховані при підготовці законопроекту до другого читання. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловило низку зауважень, які, на думку членів комітету, також можуть бути опрацьовані при підготовці законопроекту до другого читання. Підтримуючи необхідне створення законодавчого підґрунтя, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону реєстраційний номер 5736 за результатом розгляду у першому читанні прийняти за основу з урахуванням необхідності внесення додаткових змін до нього відповідно до наданих Міністерством охорони здоров'я та Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради зауважень в інші структурні частини законодавчих актів України та інших законодавчих актів України, що не були предметом розгляду в першому читанні, але пов'язані з предметом його правового врегулювання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Дякую за увагу. Прошу підтримати рішення комітету. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, є необхідність обговорювати? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні українці, шановні колеги! Лариса Білозір, Вінниччина, група "Довіра". Дійсно, цей законопроект ми фактично ним дозволяємо застосування в Україні ліків, клінічний результат, а він може бути і позитивний, і негативний, яких не доведений. все ж таки для багатьох важкохворих пацієнтів це дає останню надію. І водночас ми маємо пам'ятати, що надаючи згоду на застосування таких ліків, фактично пацієнт знімає відповідальність з виробника за можливі наслідки. Але ми маємо також пам'ятати, що сьогодні у нас на обліку стоїть 1 мільйон 187 тисяч пацієнтів з онкологічними захворюваннями, і більшість з них мають дуже важкий перебіг. Тому для них ті ліки співчуття є останнім шансом на життя. І цим законом ми пропонуємо використовувати незареєстровані лікарські засоби і для безоплатного надання. І дуже важливо, що саме тих лікарських засобів, які проходять клінічні випробовування в США, в Швейцарії, в Канаді, в Японії. І в законодавство також ми вводимо відповідну термінологію. Тому я думаю, що ми маємо дати пацієнтам право самим вирішувати і, розуміючи ризики, і підтримувати цей інноваційний хороший законопроект, який, я думаю, дасть шанс на життя багатьом українцям. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги! Про що цей закон? Це закон про життя пацієнтів, які не мають можливості отримати ліки в Україні з причини, тому що вони є не зареєстровані в Україні чи ще знаходяться в рамках дослідження. Але це дослідження вже показало першу свою ефективність з приводу виліковування хвороби. Коли в Україні чи у світі не існує альтернативних ліків, це єдиний шанс для важкохворих пацієнтів. Європейське законодавство дозволяє фармацевтичним компаніям надавати такі ліки із співчуття для тяжкохворих, і це відбувається з погодженням самих пацієнтів і за постійним наглядом лікарів. Тому, колеги, дуже прошу підтримати цей законопроект. Я вважаю, він дуже важливий для наших хворих

Шановні народні депутати, група "За майбутнє як депутати-мажоритарники, звичайно, підтримує даний законопроект. Більше того, ми його вітаємо. І ми вважаємо, що він не те, що є на часі, він уже давно мав бути проголосований. Аргументи. Найперше, це те, що кількість тяжкохворих у нас в країні у нас в країні ще не облікована, але ми точно можемо сказати, що їх кількість зростає. І в контексті коронавірусу пандемії кількість таких тяжкохворих, вона уже прогнозована понад 2 мільйони. Це перша обставина. Друга обставина. Це те, що держава, на жаль, не надає цим хворим допомоги. І тому вживати метафору, що це законопроект про останню надію, я би сказали, що це законопроект про єдину надію. І тому ми, безперечно, підтримуємо все, що надає допомогу конкретним людям, і в даному випадку конкретним хворим. Голосуємо "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Лозинський Роман Михайлович, фракція "Голос". Після цього Яна Зінкевич, і переходимо до голосування. Будь ласка.

Колеги, я, є співавтором цього законопроекту і вважаю, що це один з найбільш прогресивних кроків, які сьогодні може здійснити Верховна Рада щодо обігу лікарських засобів в Україні. Ми говоримо, що цей законопроект називається "Надання доступу доступу до ліків пацієнтам зі співчуття". Чому зі співчуття? Багато тут хто говорив про те, що це дійсно остання надія для тяжкохворих пацієнтів отримати бо звичайні ліки їм вже не допомагають, їм треба спеціальні ліки. Така практика дійсно використовується в багатьох країнах світу, і Україна нарешті вже доросла до того, що сьогодні ми в парламенті можемо допомогти таким пацієнтам. Я особисто, працюючи багато-багато років в системі охорони здоров'я і в в пацієнтських організаціях, бачила, як люди помирають від того, що вони не мають доступу до таких ліків. Вони помирають в Україні, в інших країнах світу вони не помирають, їм надають медичну допомогу і їх лікують. Тому, звичайно, давайте голосувати "за". І прошу підтримати цей дуже важливий законопроект. Дякую. Звісно, я погоджуюсь з усіма колегами, в цьому законопроекті є відповідні ризики стосовно того, що якісь певні клінічні дослідження по тих чи інших клінічних препаратах можуть бути неуспішними. Але ми повинні розуміти: ми маємо десятки тисяч важкохворих громадян, яким зараз не надається навіть якогось мінімального медичного обслуговування, фактично лише підтримка їхнього життя, і цим законом ми дамо шанс їм на одужання. Так, це може бути невеликий шанс, або, наприклад, на продовження їхнього життя, на полегшення їхнього болю. Тому він є надзвичайно важливим, його потрібно підтримувати, незважаючи на ризики, і ми будемо голосувати "за". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Королевська Наталія Юріївна, і після цього переходимо до голосування. Шановні колеги, ви знаєте, дуже сумно чути, що сьогодні парламент розписується в тому, що вже не може нічого сам зробити: не може допомогти людям, не може надати доступні ліки, дійсно, щоб людям були вони доступні, подбати про наших тяжкохворих людей. І тому вони пропонують проводити клінічні дослідження ще зовсім невизнаних апаратів у світі на українцях. Це дуже серйозний і дуже такий важливий законопроект, тому що за клінічні випробування корпорації сплачують зазвичай шалені гроші. А тут ми щось не чуємо про це: хто отримав гроші, хто пропонує це проводити в країні, що це за клінічне випробування на українцях, чому саме ці країни не отримують право клінічних випробувань. Тому в нас дуже багато питань до цього законопроекту, і наша команда не буде за нього голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (реєстраційний номер проекту 5736). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-293 Рішення прийнято. Шановні колеги, надійшла заява від двох політичних фракцій з перервою із заміною на виступ. До слова запрошується народна депутатка Леся Забуранна.

Дякую. Шановні українці, шановні кияни! Новина про підвищення проїзду в громадському транспорті у місті Києві в два з половиною рази дійсно шокувала кожного українця і не лише киянина. У КМДА повідомляють, що з нового року у разі придбання разового квитка на проїзд у громадському транспорті тепер люди мусять сплачувати 20 гривень. Чи згодні кияни на такі зміни? Ми всі з вами спостерігаємо про те, що абсолютно ніхто не дбає про інфраструктуру міста Києва. Київ стоїть в заторах, немає якісного транспортного обслуговування. Людям надзвичайно важко доїхати до місця роботи. А тепер уявіть, що жителі Троєщини і Виноградаря, куди роками обіцяють провести гілку метро, мають сплачувати 80 гривень, щоб доїхати до роботи. Саме так київська влада сьогодні, якраз коли відбувається, власне, пандемія, багато людей мають проблеми з роботою, по великому рахунку показує своє ставлення до киян, показує свою зневагу до людей. При цьому всьому ми бачимо здорожчання вартості будівництва шулявського шляхопроводу в 4 рази, ми бачимо легендарний Подільсько-Воскресенський міст, який дорожчає, але ніяк не добудовується. Про що все це свідчить? Це свідчить про те, що корупція на сьогоднішній день вдаряє по кишенях простих пересічних киян. І таким чином влада, київська влада, сьогодні демонструє повну зневагу. Ми, політична партія "Слуга народу" у місті Києві і представники у парламенті, однозначно, будемо ініціювати недопущення підвищення вартості тарифів. Крім того, ми будемо ініціювати повний аудит функціонування громадського транспорту і повний аудит, що відбувається з Київським метрополітеном. покажемо киянам, ми покажемо всій Україні, куди йдуть кошти, і, власне, тепер будь-хто має сплачувати за те, щоб хтось відмивав ці кошти. Ми не допустимо це в Києві. І ми не допустимо цей ганебний приклад у всій Україні. Дякую. Шановні колеги, прошу, ми продовжуємо наше засідання. Переходимо до розгляду питання 5685, 5685-1, 5685-д. Це проект Закону про внесення змін до статті 42 Закону України "Про вищу освіту" щодо оприлюднення та моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (KPI керівників закладів вищої освіти). Прекрасно. Шановні колеги, є пропозиція розглянути ці питання за скороченою процедурою. Прошу проголосувати.

За-236 Рішення прийнято. Шановні колеги, одну секундочку, була домовленість між колегами про те, що ми розглянемо це питання, тільки надавши слово доповідачу Піпі Наталії Романівні, і після цього перейдемо до голосування. Немає заперечень? Тому, шановні колеги, якщо ми раптом десь затримаємося, я продовжую час, але до завершення цього питання. Будь ласка, Наталія Романівна. 13:56:45 ПІПА Н.Р. Доброго дня, шановні колеги! Дорогі українці, Дякую насправді більшості фракцій за підтримку, це була моя ідея, яку підтримав і доопрацював університет. І я поясню коротко, чому він потрібен. Це чотири основні рейтинги міжнародні університетів. Знаєте, яке Україна має місце там найвище? 501-е. Знаєте, скільки в світові рейтинги попало університетів, а у нас їх в країні більше 200? Всього-на-всього 9. Цей законопроект – це ще один крок для того, щоб наші рейтинги в міжнародному становищі університетів зростали. Цей законопроект є про те, що ректори не просто мають публічно звітувати, а мають звітувати про показники ефективності, які їм вдалося досягнути за рік, і показники ефективності, які вдалось університету досягнути за рік. І це має бути в простому доступі на сайті, щоб кожен охочий міг подивитися про те, як розвивається той чи інший університет, його академічна робота і наукова. Тому я дякую кожному, хто розуміє, що така ситуація – це сум і печаль з теперішньої української вищої освіти, яку ми всі разом з вами змінюємо, перше, законопроектом, який ми проголосували у вересні 19-го року, який змінив підходи до фінансування університетів; друге, розблокування роботи НАЗЯВО. І це є третій крок, і далі будуть наступні. Наш комітет дуже дякує вам за підтримку необхідних речей для покращення вищої освіти України. Дякую. Дякую, Наталія Романівна. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми не обговорюємо це питання. Нестор Іванович, голосуємо, так? Нестор Іванович, ми не встигнемо. Давайте, якщо можна, Нестор Іванович, одна хвилина, вистачить вам? І переходимо до голосування. Шуфрич Нестор Іванович, будь ласка. 13:58:49 ШУФРИЧ Н.І. Пане Голово, ми, безумовно, не будемо стримувати процес, але, дивіться, с гласностью не вышло, свободи слова в країні немає, так еще и ускорение включаете. Михайло погано закінчив, ви знаєте, про якого я говорю. Тому прошу вас такі принципові закони в наступний раз… Не прискорюйтесь. Вже прискорились так, що цей турборежим дійсно багато коштує державі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Несторе Івановичу, по-моєму, по цьому законопроекту була загальна спільна домовленість між усіма фракціями, і саме через це я вніс таку пропозицію, яка була підтримана в залі. Але я вам дякую за цю позицію. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу законопроект № 5685-д, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо оприлюднення щорічного звіту керівника вищого навчального закладу, керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу вищої освіти. Готові голосувати? Прошу голосувати.

Шановні колеги, ми можемо проголосувати в цілому його? Добре. Шановні колеги, тоді давайте, поки я не закрив ще пленарне засідання, давайте я тоді ставлю пропозицію. Ставлю пропозицію прийняти в цілому,

Дивіться, фракція ОПЗЖ проти. Друзі, Одна хвилина – з процедури. Будь ласка, хто буде? Колтунович, будь ласка. Руслан Олексійович, дивіться, ви можете зараз голосувати. Але коли ви кажете, що якась фракція проти, ви зараз не маєте морального права диктувати Верховній Раді, що ви будете голосувати. У вас немає більше монобільшості – раз. Соціологія будь-яка показує, що у вас немає вашої електоральної підтримки, ви її "профукали". Ви не маєте І головне, 71 відсоток громадян України каже про те, що країна рухається в неправильному напрямку. Не маєте морального права розказувати, хто підтримує, хто ні. Громадяни України не підтримують вашу тарифну, економічну, бюджету і іншу політику. Ось що я хотів вам сказати. А це можете голосувати. Дякую. 14:02:23 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже потужний спіч, який стосується процедурних питань законопроекту 5685-д. Я просто теж хочу звернути вашу увагу на Регламент. Тому я ставлю на голосування прийняти в цілому законопроект номер 5685... ( Шум у залі) Все, друзі, крапка. Я пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим.